Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 27. seje Državnega zbora.

hvala, spoštovana podpredsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! V veliko veselje mi je, da obravnava Predloga zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti tako lepo teče po postopku tudi v vaši hiši. Naj povem, da zakon ponovno z vidika vrednot, z vidika načel predstavlja tisto, kar verjamem, da je tudi skupna rdeča nit načel prihodnje civilizirane in na znanju utemeljene družbe. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo zakon pripravljali na vključujoč, sodelovalen način z vsemi tistimi skupinami, za katere se ta zakon piše. Da smo to počeli v dialogu. Da smo uspeli zaradi razvojnega potenciala, pomembnosti, potrebnosti tega zakona tako za družbo kot za gospodarstvo preseči običajne medstrankarske interese in konflikte in s konsenzom razumeli, zakaj je ta zakon tako zelo potreben in pomemben. Prav tako moram z velikim zadovoljstvom, lahko rečem tudi kar ponosom povedati, da je predlog tega zakona po vsebini mednarodno primerljiv z najboljšimi in najbolj odmevnimi zakonskimi opredelitvami v najbolj razvitih znanstvenoraziskovalnih državah po svetu. Prav tako v sebi skozi načela, skozi vsebine zajema vse tisto, kar prav sedaj, ob zaključku slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije unije skupaj vse države članice z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom ter ostalimi evropskimi združenji s tega področja definiramo v tako imenovanem skupnem evropskem raziskovalnem prostoru za prihodnost. Če se samo vsebinsko dotaknem tistih ključnih rešitev. Gre za pomembne institucionalne rešitve, nov institucionalni okvir skozi vzpostavitev posebnega razvojnega sveta, ki bo po sestavi točno odraz tega, kar sem govorila, se pravi vključujočega članstva vseh skupin, na katere se vsebine nanašajo. Ureja se financiranje na način, ki omogoča stabilnost, avtonomen razvoj znanstvenoraziskovalne dejavnosti, njenih izvajalcev, tudi definicijo in zavezo odstotka BDP javnih sredstev, ki ga bomo namenjali za znanstvenoraziskovalno dejavnost. Opredeljuje se dejavnost kot horizontalna dejavnost, kar pomeni, da vključuje različne sektorske politike, predvsem pa tudi rešitve tesnega sodelovanja z industrijo in gospodarstvom. Povečuje se avtonomija javnih raziskovalnih organizacij, vključno s prenosom premoženja države, ki ga imajo v upravljanju javne raziskovalne organizacije, po zgledu univerz z možnostjo vzpostavitve in ustanovitve gospodarske družbe. Vsekakor mednarodno vsi pogoji za to, da Slovenija postane privlačna destinacija za raziskovalno delo s poudarkom na vračanju slovenskih raziskovalk in raziskovalcev, ki delajo v tujini. Stimulativno nagrajevanje uspešnih raziskovalk in raziskovalcev, naslovitev etike in integritete v znanosti tudi z vzpostavitvijo nacionalnega sveta za etiko in integriteto v znanosti ter enakih možnosti, definiranje odprte znanosti, definiranje javne službe. Kaj želim povedati za zaključek? Seznanili smo se z amandmaji, ki ste jih poslanske skupine vložile v obravnavo. Lahko povem, da podpiramo amandmaje koalicije, ki so pravno potrebni, niso vsebinske narave. O ostalih amandmajih pa se bo tudi tekom razprave izrekel naš državni sekretar. Če bo Državni zbor v drugi obravnavi potrdil zakon, bomo predlagali, da se tretja obravnava opravi še na tej seji. Zahvaljujem se vam za vašo konstruktivno sodelovanje, delo in vse dobro tudi znanstvenoraziskovalni dejavnosti naše države. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino, zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na 23. redni seji 3. novembra 2021 obravnaval Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Zakonodajno-pravna služba je predloženi zakon proučila z vidika njegove skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajno tehničnega vidika. Njena predstavnica je opozorila na podnormiranost določenih delov predloga zakona, saj ureditev posameznih področij prepušča podzakonskemu urejanju brez primernega vsebinskega zakonskega okvira, kar odpira vprašanje skladnosti zakona z načelom legalitete. Pojasnila je še, da so s predlaganimi amandmaji pripombe ZPS v veliki meri ustrezno upoštevane, glede ostalih pa so bila dana pisna pojasnila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Svoje mnenje je podala Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki je predlog zakona podprla. Uvodoma je predlog zakona predstavil predstavnik predlagatelja, za njim je svoja stališča predstavil predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je med drugim dejal, da je cilj Slovenije ustvariti pogoje, ki bodo omogočali razvojni preboj in Slovenijo uvrstili med močne inovacijske države. Sledila je razprava, v kateri so člani in članice odbora pozdravili sprejetje predloga zakona. Nekateri so menili, da bi bil zakon dobra osnova za delo, razvoj znanosti in raziskav. Pojasnili so, da so raziskave potrebne, osnova pa je dobro načrtovanje ter da gre za področje, ki je strateškega pomena za državo. Raziskave so pomembne tudi za stabilnost gospodarstva in družbe nasploh. Opozorili so, da brez mladih raziskovalcev ne bo razvoja ter da je nujno povezovanje raziskovanja z gospodarstvom. Pri tem mora znanost imeti tudi lasten razvoj tako na področju izobraževanja kot tudi na drugih področjih. Pomemben je prenos znanja na vse nivoje družbe in na družbo kot celoto. Pojasnili so, da je znanost tista, ki narekuje ukrepe, politika pa mora slednje pripeljati med ljudi. Drugi pa so ne glede na to, da so se na vsebinski ravni strinjali s predlogom zakona, imeli pripombe na določitev plače raziskovalcem za delo na projektih za določen čas z internimi akti. Menili so, da gre za vrhunske raziskovalce, ki se prijavljajo na najpomembnejše razpise, zato je odstop od veljavne ureditve plačnega sistema utemeljen ter nujno potreben. Pozdravili so tudi odprt dostop do znanstvenih objav ter pri tem kot primer navedli Univerzo v Mariboru, ki je v ta namen že pripravila platformo. Nekaj kritike so izrazili glede stabilnega financiranja za zasebne raziskovalne organizacije ter glede odnosa akademskih mandarinov, tako rekoč, do mladih raziskovalcev ter poudarili pomen javne raziskovalne sfere. Menili so, da je potrebno 1 % BDP državnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti doseči čim prej, zaradi tega je potrebno zakon čim prej implementirati. Opozorili so še na možna socialna tveganja pri prenosu lastništva stvarnega premoženja z Republike Slovenije na posamezne javne raziskovalne zavode ter na možne odzive ostalih zaposlenih v javnem sektorju glede odstopa od plačnega sistema. Svoja mnenja in stališča so predstavili tudi številni vabljeni na sejo, ki so pozdravili zakon, s katerim se bo uredil znanstvenoraziskovalni prostor ter omogočila obogatitev slovenske družbe in gospodarstva. Odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in SMC, razen amandmaja k 108. členu, in amandma Poslanske skupine SD k 13. členu. Sprejel je tudi amandmaje odbora k 13. in 93. členu predloga zakona. V skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora je glasoval o vseh členih skupaj in jih sprejel. Tako je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila. Hvala lepa. Ker je zbor na 25. seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč poslanskih skupin danes ni možna, zato prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 15. 11. V razpravo dajem 33. člen ter amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo razpravljati?

ministrica, državni sekretar, kolegice, kolegi! V LMŠ bomo ta vloženi amandma Levice podprli. Zakaj? Zato ker se določa nova točka, ki pravi, da je agencija dolžna preverjati nasprotje interesov oseb, ki sodelujejo v evalvacijskih postopkih ali so člani strokovnih teles. Pri preverjanju nasprotja interesov se agencija ravna po zgledu primerljivih agencij v mednarodnem prostoru, nasprotje interesov pa razume v skladu z določbami zakona, ki ureja preprečevanje korupcije. Nam se zdi pomembno, da bi se nasprotje interesov tistih oseb, ki v teh postopkih sodelujejo, preverjalo. Ne bom naštevala stvari, ki so se do sedaj v zgodovini dogajale na ARRS, ker jih verjetno poznate, vsaj na ministrstvu jih poznajo. Zdi se mi prav, da se ta nasprotja omejijo. Namreč, vse preveč se tudi v se tudi v akademskem prostoru dogajajo, po domače povedano, ti vrtički, in vemo, zakaj se dogajajo ti vrtički, zato je prav, da se vsaj z enim delom tega zakona ti

nekatere stvari v ARRS urediti drugače, kot so urejene sedaj. Namreč, nedopustno je, da se zgodijo takšne stvari, kot so se dogajale tudi letos.

zoper odločbo, ki so jo dobili. Vloženi ugovor jaz mislim, da je pravica, in se mi zdi pomembno, kot že prej rečeno, da nekatere stvari na ARRS začno malce drugače delati, kot so jih delali do sedaj. Kot rečeno, bomo v LMŠ to podprli. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Ne.) Če ne, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 93. člen ter amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati? (Da.) Gospa Mojca Škrinjar, izvolite. Hvala lepa. 93. člen se dopolnjuje z eno majhno besedico, »najmanj«, ampak je zelo pomembna.

ki je namenjen za državno financiranje v znanstvenoraziskovalne dejavnosti, po tem zakonu povečuje za najmanj 0,08 odstotne točke letno, dokler ne doseže 1 % BDP.« Pri tem naj povem, da smo veseli, da lahko zapišemo nekaj takega, in seveda to podpiramo. Namreč, to pomeni, da bo državni proračun lahko, če bo zmogel, najhitreje, kot bo možno, prišel do 1 % bruto družbenega proizvoda, kar zadeva namenjenega denarja za znanost. Sam zakon je seveda dobrodošel, urejen in poleg tega prinaša še veliko drugih dobrih stvari, je ambiciozen. Ta popravek tukaj tudi doprinaša k ambicioznosti. Slovenija ima potencial tako narave kot tudi ljudi, da naredi dejansko vodilno državo, pa ne po številnosti, ker smo maloštevilen narod, ampak po kakovosti našega dela in tudi znanosti. Ambicioznost je tisto, kar je pokazala Slovenija tudi v tej krizi, kjer dosegamo najboljše rezultate, kar zadeva gospodarstvo, žalostno pa je tisto, kjer nismo enotni, to pa je pri upoštevanju covid ukrepov. Verjamem, da bo tudi z večjim financiranjem znanosti vendarle znanost postala bolj ugledna v celotni družbi, ne samo v delu družbe, in da bomo lahko verjeli znanosti in našim znanstvenikom, ki so uveljavljeni tudi po svetu, veliko bolj kot danes, ko imate dvomljivce pred pragom parlamenta. Ampak vendarle, tu smo in ta zakon je dober,

V razpravo dajem 97. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo besedo? Da, dve prijavljeni. Najprej gospa Mojca Škrinjar, za njo gospa Mojca Žnidarič. Izvolite. Hvala lepa. Amandma ureja način uveljavljanja podzakonskih aktov. V resnici je zadeva dosti časovno napeta in upamo, da bodo javni zavodi zmožni to narediti. Pozivam vse prejemnike stabilnega financiranja, da se lotijo svojih aktov čim prej, tako da bo financiranje in tudi zakon uveljavljen tako, kot je treba. Hvala.

Amandma k 97. členu bom podprla in tudi ostale amandmaje, da se ne bom pri vsakem oglašala, kajti vsi ti amandmaji so pripravljeni v želji, da zakon začne veljati čim prej, torej v letu 2022. Kot veste, je bilo na odboru predvideno, da bi z letom 2023, ampak želja je, da že v letu 2022, in tukaj, v teh amandmajih so določeni roki, v katerih rokih morajo institucije pripraviti svoje podzakonske akte. Verjamem, da jim bo to uspelo in da se vsi skupaj za to, da bo res zakon čim prej zaživel v praksi. Kot rečeno, ne bom se potem pri ostalih amandmajih oglašala, ker so v glavnem ti roki določeni, tudi kako se sklepa prva pogodba o stabilnem financiranju in tako dalje. Vesela sem, res, da je zakon pripravljen, da je dosežen tako širok konsenz, da bo čim prej zaživel v praksi. In res iskrene čestitke vsem, ki so sodelovali pri tej pripravi zakona,

Če ne, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 98. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 99. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo besedo? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 101. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC.

ampak v tej neki samohvali dajmo odkrito povedati, da je to začela pripravljati ekipa, ki je bila prej na ministrstvu pod ministrom Pikalom, da je na tem ogromno delal mariborski kolega državni sekretar, ki

Želim replicirati gospodu dr. Trčku. Dr. Trček, jaz mislim, da je potrebno vedno gledati tako, da dobre stvari nastajajo dlje časa in da ko ena vlada odide, to ne pomeni, da se zmeče vse njeno delo v koš, ampak to pomeni, da naslednja vlada nadgradi to delo. Tako, bi rekla, ta neopredmetena dediščina raste in na ta način tudi narod oziroma državljani lahko najbolje shajamo eden z drugim. Zato jaz seveda, kakor tudi vi, izrekam priznanje vsem, ki so delali na tem zakonu od samega začetka dalje. Pomembno pa je, da se je v tem trenutku vendarle našlo toliko soglasja, da zakon uživa široko podporo. Hvala. Hvala lepa. K besedi se je prijavil gospod Jožef Horvat. Izvolite. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana gospa ministrica z ekipo, državni sekretar! se bom pa najprej zahvalil kolegicam in kolegom iz opozicije, ki so se že v sebi odločili, da bodo ta zakon podprli. Kar zadeva amandmaje, bomo mi, poslanci Nove Slovenije, podprli koalicijske amandmaje. Res smo v trenutku, ko je čas zahvale. Seznam je dolg in niti ga ne poznam. Hvala vsem, ki so pripravili zelo zelo dober zakon. In samo še ena misel. Gospe in gospodje, do odločilnih preskokov v razvoju človeške družbe je najpogosteje prihajalo v obdobju kriz in katastrof. Ljudje so se nanje odzivali in se odzivamo na različne načine, za odrešilne spremembe pa je bilo vedno zaslužno novo znanje. Tega se moramo zavedati tudi sredi aktualnih težav, se pravi tudi v tem aktualnem trenutku. Ključne rešitve so tu in tam res posledica hipnega navdiha posameznika,

Veseli me, da je vodja Poslanske skupine Nova Slovenija latentno v bistvu povedal, da je ta vlada katastrofa. Želel bi si pa, da to, kar ste rekli, gospa Škrinjar, velja za vsa področja, ne samo za to. Ampak vi ste se po 20 mesecih zbudili pa to, kar ste prej govorili meni, dajte še Janezu Janši povedati. Hvala.

V opoziciji smo si seveda prizadevali, da začne veljati takoj oziroma čim hitreje, kot je možno, kar so povedali tudi rektorji univerz in direktorji inštitutov. inštitutov. Akte je potrebno prilagoditi, to sploh ni vprašanje in to so pravzaprav na ministrstvu vedeli že ves čas. Ker kot rečeno, 95 % tega zakona je bilo pripravljenega v vladi Marjana Šarca. Zato bi se jaz na tem mestu pravzaprav zahvalila tistim, ki so to takrat res pripravili, dr. Juretu Gašpariču in gospe Jani Javornik in tudi aktualnemu dr. Slavincu s svojo ekipo, ker je še samo tisto pikico na i dodal, kar je seveda tudi pomembno. Sem pa vesela, da Sem pa vesela, da smo se uspeli uskladiti vsaj okrog enega zakona v opoziciji in koaliciji, in to zakona, ki bo zelo predrugačil našo družbo, in to me veseli. Ob tem bi želela, da bi trenutna koalicija slišala tudi vsa dobra opozorila pri vseh ostalih zakonih, ki jih opozicija da, recimo tista opozorila pri Zakonu o policiji, glede na to, kar se je včeraj zgodilo, ne rabim razlagati, o čem govorim. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 103. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo. O vseh amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

zato za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade. Gospod Zlatko Ratej, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, izvolite, imate besedo.

poslanke, poslanci in drugi prisotni! Vlada je pripravila predlog sprememb in dopolnitev Kazenskega zakonika, ki je od njegove uveljavitve novembra 2008 že deveti po vrsti. Kot sem povedal že na seji matičnega odbora, ne gre za najbolj obsežne spremembe in dopolnitve po količini, po vsebini pa posegajo na številna, različna področja, saj je bil osnovni razlog za pripravo predloga zakona prenos številnih določb, direktiv Evropske unije in konvencij v slovensko notranje kazensko materialno pravo. Spremembe in dopolnitve že obstoječih kaznivih dejanj pa tudi nekatera nova kazniva dejanja iz navedenih dokumentov posegajo na področja zatiranja terorizma, trgovine s človeškimi organi in s ponarejenimi zdravili in drugimi medicinskimi izdelki. Prav tako se dograjuje ureditev v zvezi s prepovedanimi ravnanji v športu in v zvezi z uničevanjem svetovne kulturne dediščine ter določa novo kaznivo dejanje prisilnega izginotja v okviru kaznivega dejanja ugrabitve. Izboljšuje se tudi kazenskopravna ureditev nedovoljenih posegov v informacijske sisteme ter nadgrajuje kazenskopravna obravnava zlorab trga finančnih instrumentov in ponarejanja denarja ter zaščita pred goljufijami z negotovinskimi plačilnimi sredstvi. Povod za nekaj predlaganih sprememb v tem predlogu zakona so bili predlogi iz prakse pristojnih organov. Obravnava na Odboru za pravosodje je pokazala, da v zvezi z večino predlaganih sprememb in dopolnitev zakonika ni večjih nasprotovanj. Določene izpostavljene dileme tako predstavnikov pristojnih organov kot tudi članov odbora pa je ministrstvo po moji oceni ustrezno pojasnilo v pisnem odgovoru v zvezi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe in na seji odbora. Členi predloga zakona so tudi izboljšani z amandmaji koalicije, ki jih je vložila na podlagi nekaterih mnenj in opozoril Zakonodajno-pravne službe. V zvezi s predlaganima spremembama in dopolnitvama 132. in 135. člena Kazenskega zakonika, ki določata kaznivi dejanji prisiljenja in grožnje, glede katerih je bilo na matičnem odboru največ razprave in nasprotovanj, naj ponovno spomnim, da sta Odbor Državnega zbora za pravosodje ter Odbor Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo na skupni nujni seji dne 19. 2. 2021 ob obravnavi točke dnevnega reda Stopnjevanje sovražnosti, izključevanja ter napadov proti posameznikom in organizacijam na podlagi njihovih vrednot, prepričanj in svetovnega nazora med drugim sprejela sklep, s katerim sta predlagala Ministrstvu za pravosodje dopolnitev obstoječega kaznivega dejanja grožnje na način, da se grožnje s smrtjo predsedniku države, predsedniku Vlade, predsedniku Državnega zbora, predsedniku Državnega sveta, ministrom, poslancem Državnega zbora, državnim svetnikom, ustavnim sodnikom in drugim državnim funkcionarjem ter njihovim družinskim članom preganjajo po uradni dolžnosti brez predloga oškodovanca. Opozicija je vložila tudi amandmaje k 43. in 45. členu predloga novele Kazenskega zakonika, s katerima za eno leto od uveljavitve odlaga začetek uporabe zakona v zvezi s spremembo načina pregona storilcev kaznivega dejanja grožnja ter za štiri mesece po uveljavitvi odlaga uporabo celotnega zakona. Glede začetka uporabe zakonika kasneje, kot pa je določena njegova uveljavitev, opozarjam, da 7. člen Kazenskega zakonika določa, da se za storilca kaznivega dejanja uporablja zakon, ki je veljal ob storitvi kaznivega dejanja. Zakoni o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika zato redko različno določajo začetek veljave in uporabe, ampak v takem primeru odložijo uveljavitev sprememb zakonika. Navedeno izhaja iz drugega odstavka 28. člena Ustave. Ta določa, da se dejanja, ki so kazniva, ugotavljajo in kazni zanje izrekajo po zakonu, ki je veljal ob storitvi dejanja, razen če je novi zakon milejši. Glede predlagane odložitve uporabe celotnega zakona poleg povedanega opozarjam tudi na nujnost čimprejšnjega sprejetja in uveljavitve predloga novele Kazenskega zakonika v izogib posledicam neizpolnitve mednarodnih obveznosti. Denarne kazni in dnevni zneski za vsak dan zamude pri implementaciji direktiv Evropske unije lahko pomenijo za državo milijonske zneske. Glede na predstavljeno nujnost nadaljevanja postopka sprejemanja predloga novele zaradi postopka Evropske komisije in priporočil Sveta Evrope poslanke in poslance prosim za podporo predlogu zakona. zakona. Če bodo izpolnjeni poslovniški pogoji, predlagam, da se na isti seji opravi tudi tretja obravnava predloga zakona. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za pravosodje, zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku odbora gospodu Blažu Pavlinu. Izvolite. Hvala za besedo. Odbor za pravosodje je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika kot matično delovno telo obravnaval na svoji 32. seji 2. Predstavnik predlagatelja državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Zlato Ratej je v dopolnilni obrazložitvi členov povedal, da predlagana novela prinaša spremembe na vsebinsko zelo različnih področjih urejanja. Cilj predlaganih sprememb je predvsem uskladitev Kazenskega zakonika z direktivami Evropske unije, s konvencijami Sveta Evrope ter drugimi mednarodnimi konvencijami, upoštevajo pa se tudi predlogi pristojnih organov, predvsem iz državnotožilske in sodne prakse, ter sklep nujne seje Odbora Državnega zbora za pravosodje za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo iz februarja 2021. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Katarina Kralj je povedala, da so pripombe iz pravnega mnenja deloma upoštevane v vloženih amandmajih koalicijskih poslanskih skupin oziroma so podana pisna pojasnila Ministrstva za pravosodje. Ponovno je izpostavila pripombe k 1. in 5. členu, ki omogočata, da pogojno obsojanje ostane pod pretnjo preklica pogojne obsodbe in izreka kazni še po izteku preizkusne dobe, kar je v nasprotju z namenom pogojne obsodbe. Določba 15. člena uvaja kvalificirano obliko kaznivega dejanja prisiljenja, ki je uperjena zoper uradno osebo z namenom ustrahovanja in bi z vidika sistematike kaznivih dejanj sodila v poglavje o kaznivih dejanjih zoper javni red in mir, hkrati pa je zelo podobna kaznivemu dejanju preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi, zato bi kazalo v izogib težavam pri pravni kvalifikaciji razmerje med tema dvema kaznivima dejanjema natančneje obrazložiti. Po mnenju Zakonodajno-pravne službe je sporna tudi določba 17. člena, ki spreminja način pregona, če je kaznivo dejanje grožnje storjeno zoper najvišje predstavnike države ali njihove bližnje. Državna svetnica Bojana Potočan je povedala, da je Komisija Državnega sveta za državno ureditev predlagano novelo sicer podprla, a je pri tem opozorila, da so bili vanjo po končanem strokovnem in medresorskem usklajevanju dodani novi členi, ki so za strokovno javnost sporni, in ni pravilno, da niso bili predhodno predstavljeni in širše usklajevani. Komisija zato podpira pripombe strokovne javnosti, predvsem Vrhovnega državnega tožilstva, Odvetniške zbornice Slovenije, Zakonodajno-pravne službe. Predstavnica Državnotožilskega sveta Tamara Gregorčič je povedala, da Državnotožilski svet nasprotuje spremembam kazenske zakonodaje, ki izhajajo iz trenutnih družbenih situacij in nimajo podlage v opravljenih analizah. Predvsem predlagane spremembe kaznivih dejanj iz grožnje niso bile predstavljene ter usklajevane s strokovno javnostjo. Vrhovna sodnica Marjeta Švab Širok je povedala, da posamezne predlagane rešitve podpirajo, z nekaterimi vsebinami pa v okviru strokovnega usklajevanja niso bili seznanjeni. Vrhovno sodišče pri tem ne nasprotuje, da bi se storilce kaznivih dejanj grožnje zoper sodnike vseh stopenj v povezavi z opravljanjem sodniške funkcije preganjalo po uradni dolžnosti, predvsem z vidika zagotavljanja nemotenega delovanja sodne veje oblasti ter videza nepristranskosti sodnikov. Vrhovna državna tožilka Mirjam Kline je povedala, da tudi Vrhovno državno tožilstvo v fazi strokovnega usklajevanja ni bilo seznanjeno s celotno vsebino predlagane novele. Glede predlagane nove kvalificirane oblike kaznivega dejanja prisiljenja zoper uradno osebo z namenom ustrahovanja menijo, da ni potrebna, saj bi lahko povzročila zmedo pri pravni kvalifikaciji ter otežila dokazni postopek. V razpravi so opozicijski poslanci opozarjali na opozorila strokovne javnosti glede njihove neslišnosti oziroma nevključenosti v strokovno usklajevanje in pozivali, naj se obravnava v Državnem zboru prekine. Predlagano je bilo tudi, da bi odbor pred nadaljnjo obravnavo o predlagani noveli opravil javno predstavitev mnenj, a predlog ni dobil podpore. Predlagana nova kvalificirana oblika kaznivega dejanja prisiljenja zoper uradno osebo z namenom ustrahovanja po njihovem mnenju ruši sistematiko kaznivih dejanj, zato bodo storilci še težje preganjani. Nasprotovali so predlaganim spremembam pregona dejanja grožnje, storjene zoper najvišje predstavnike države ali njihove bližnje. Tako so predlagali, naj odbor v sprejetju svojega amandmaja ta člen črta, a to v nadaljevanju ni bilo sprejeto. Koalicijski poslanci so predlagane spremembe pozdravili in opozorili, da so stalna upravičevanja uličnega nasilja povzročila, da je to v zadnjih tednih eskaliralo. Odbor je v nadaljevanju odločal o vloženih amandmajih in sprejel vse člene predloga zakona. Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi dobi besedo gospod Jani Ivanuša. Predstavil bo stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, lep pozdrav! Pozdrav tudi predstavnikom ministrstva pa vsem preostalim prisotnim v dvorani! Pred sabo imamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika. Novela Kazenskega zakonika je predvsem uskladitev z več direktivami Evropske unije in konvencijami Sveta Evrope ter drugimi mednarodnimi konvencijami. Glede na to, da gre za 13 dokumentov, si lahko vsak posameznik ustvari mnenje o tem, koliko smo še suvereni kot samostojna država. S to novelo se vidi, kako močno smo vpeti v mednarodne povezave in kako prenašamo pravila, ki so plod dela tujcev, v naš pravni red. Gre za neke vrste topljenje oziroma ustvarjanje enotnih pravil. S tovrstnim načinom delovanja stopicamo za mednarodnim okoljem. Žal je to naša stvarnost. Pozdravljamo pa ureditev dopolnitve kaznivega dejanja grožnje, ki so jo spisali naši pravniki. Do sedaj je veljalo, da če so ljudje grozili najvišjim predstavnikom države, tudi poslancem, članom Državnega sveta, članom Vlade, sodnikom Ustavnega sodišča in Vrhovnega sodišča in njihovim bližnjim, so morali sami podati predlog za kazenski pregon, sprememba pa določa, da se bo kazenski pregon začel po uradni dolžnosti. Menimo, da bo tovrstni način ustavil marsikaterega protestnika, jeznega državljana ali antivsemu državljana pri pošiljanju metkov, grozilnih pisem, idej o pohodih z motorno žago in spodbujanju sovraštva in smrti. Tožilstva in sodišča naj končno začnejo delati na teh zadevah. Mislim, da so zadnji meseci nazorno pokazali, da je situacija ušla izpod nadzora. Opravičevanje pouličnega nasilja, groženj in sovražnega govora brez epiloga v sodni veji oblasti kar kliče po spremembah. Organi odkrivanja pregona stojijo ob storilcih kaznivega dejanja, grožnje in slednje pasivno podpirajo. Če bi se tovrstna praksa pojavljala v tujini, bi bili na to temo prav tako sprejeti mednarodni dokumenti, ki bi obsojali tovrstno početje. Ker ne gre za globalno grožnjo oziroma tudi ni potreben globalni odziv, kljub temu ni prav, da se nemo molči. Grožnje zoper funkcionarje ne smemo enačiti s kritiko oblasti. Ne glede na to, iz katere politične opcije prihaja posamezni funkcionar in je žrtev groženj, je to neprimerno in mora biti podvrženo kazenskemu pregonu in sankciji. Pozdravljamo spremembo 308. člena, ki določa kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, s katero se širi kaznivost. Predlagatelj je našel dobro rešitev, in sicer je po tem dovolj, če se dokaže, da je bilo tovrstno kaznivo dejanje storjeno z namenom pridobitve premoženjske koristi, ni pa več zahtevano dejansko plačilo za to storitev. Prav tako se kaznuje ravnanje prevažanja tujcev po ozemlju države z namenom pridobitve premoženjske koristi. Prav je, da se zaostri kaznovalna politika zoper tujce, saj je stanje na terenu kritično. Praksa kaže, da so bili tujci naučeni, in sicer so morali povedati, da so štopali, in so se s tem izognili kazenskemu postopku. Takšno ravnanje pa je daleč od načel humanitarnosti. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa tudi vam. Naslednji bo gospod Jure Ferjan predstavil stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. JURE Gospa podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Cilj Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika je uskladitev z mednarodnimi dokumenti in dokumenti pravnega reda Evropske unije, torej mednarodnimi konvencijami in direktivami. S tem se uresničujeta 8. in 153. člen Ustave Republike Slovenije, ki med drugim določata, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. Predlog zakona, ki ga imamo pred sabo, pa vsebuje in upošteva tudi nekaj predlogov pristojnih organov iz prakse. Izpostavil bi spremembo, ki jo je Vlada Republike Slovenije pripravila in predlagala na podlagi sklepov skupne nujne seje Odbora za pravosodje in Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki je potekala 19. februarja letos. Gre za dopolnitev tretjega odstavka 135. člena Kazenskega zakonika, ki govori o grožnjah, in sicer na način, da se bodo osumljenci kaznivih dejanj grožnje zoper najvišje predstavnike države in njihove bližnje preganjali po uradni dolžnosti. Ob tem bi dodal, da je navedba predstavnikov države povzeta po obstoječem in veljavnem 353. členu Kazenskega zakonika, ki določa kaznivo dejanje nasilja zoper najvišje predstavnike države in njihove bližnje, med katere pa se uvrščajo poslanci, člani Državnega sveta, člani Vlade, sodniki Ustavnega in Vrhovnega sodišča. Dovolite mi denimo za informacijo kot medklic, da povem, da obstoječi 353. člen Kazenskega zakonika, torej veljavni člen v veljavnem zakonu, med drugim določa tudi termin »drugo nasilje, ki se zgodi zoper najvišje predstavnike države« in za to določa zaporno kazen najmanj 15 let. Predlagane spremembe so torej odziv na povečano širjenje nestrpnosti, sovražnosti in groženj, ki lahko rečemo, da so značilni za sredine in petkove petkove proteste, vse pogosteje pa smo jim priča tudi na socialnih omrežjih. Spoštovane in spoštovani, groženj, mnogokrat celo groženj s smrtjo ne moremo enačiti s kritiko dela oblasti ali politike, ampak gre za kaznivo dejanje. Zato v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da je tovrstna sprememba upravičena in da je to, da se bo predlagal pregon po uradni dolžnosti, pravilna odločitev, dobra sprememba. Ob tem bi izpostavil, da se sami znaki kaznivega dejanja s to spremembo ne spreminjajo. Gre zgolj za postopek. Spoštovane in spoštovani, v Slovenski demokratski stranki vedno zagovarjamo svobodo govora in moč dialoga, a hkrati ostro obsojamo nestrpnost, sovražnost in kakršnekoli grožnje. Zato je prav, da politika odreagira in da tudi na ta način pripomoremo, da se bo nivo dialoga, nivo diskurza v slovenskem družbenem, upam pa, da tudi političnem, prostoru izboljšal. Spoštovane in spoštovani, v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine LMŠ bo predstavila gospa Andreja Zabret. Izvolite. ANDREJA Spoštovana podpredsednica, predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Ne samo novela Zakona o vodah in zadnji primer Gradbenega zakona, kjer ste obakrat dodajali člene po že končani javni obravnavi, tokrat ste se tudi pri noveli Kazenskega zakonika poslužili enakega vzorca obnašanja. Potem ko so se vsi deležniki že uskladili glede predlaganih zakonskih sprememb, ste v zakon podtaknili strokovno neusklajeno spremembo zakona. Gre sicer za obsežno novelo Kazenskega zakonika, ki naj bi večinoma vsebovala določbe, ki implementirajo zahteve podpisanih konvencij in direktiv, a poleg slednjega je Vlada, kot že rečeno, v predlog zakona vključila še nekatere druge vsebinske spremembe. In ravno te so sprožile negativne odzive posameznih pravosodnih deležnikov. Predvsem sta problematični spremembi kaznivega dejanja prisiljenja in grožnje, ki določata drugačno ureditev, če sta naperjeni zoper uradne osebe oziroma najvišje državne predstavnike politike. V resnici gre torej za nadaljevanje zgodbe, ki jo je koalicija začela že pri prekrških. Spomnimo se amandmajev za nedostojno vedenje v okviru novele Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki je septembra končala zakonodajno pot. Pri predlagani spremembi kaznivega dejanja prisiljenja in grožnje sta dva izmed glavnih pravosodnih deležnikov, Vrhovno državno tožilstvo in Odvetniška zbornica, v svojem odzivu na predlog zakona opozorila na neusklajenost zakona in nepošteno postopanje Vlade, ki je v zadnjem trenutku v usklajen predlog zakona dodajala nove vsebine. Še več, o nedopustnem in nekorektnem postopanju Vlade priča tudi dejstvo, da se je Vlada sklicevala na sodelovanje dveh profesorjev s Katedre za kazensko pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani in z Inštituta za kriminologijo, ki pa sta to zanikala. Vsebinsko gledano so na spornost, nestrokovnost in celo škodljivost predlagane spremembe dveh omenjenih kaznivih dejanj v en glas opozorili tako tako Vrhovno državno tožilstvo kot tudi Odvetniška zbornica in ne nazadnje Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Opozorilom in svarilom smo se skupaj z ostalimi opozicijskimi kolegi pridružili tudi v Poslanski skupini LMŠ, a žal, še enkrat več nas je povozil koalicijski glasovalni valjar, ki je še enkrat več brez sramu ob vseh vsebinskih in strokovnih argumentih vseh, ki sem jih naštela, pogledal stran. Novela zakona je zaradi dveh podtaknjencev, ki sta v noveli pristala post festum, za Poslansko skupino LMŠ nesprejemljiva, saj v našo družbo vnaša delitev na prvo- in drugorazredne državljane, kjer so prvi pred zakonom bolj zaščiteni kot drugi, ali povedano drugače, kjer so drugi pred zakonom obravnavani bolj strogo kot prvi. Za Poslansko skupino LMŠ je tako dojemanje družbe, kot ga prakticira ta vlada, nesprejemljivo, zato bomo predlagani noveli nasprotovali.

Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovane kolegice, kolegi! Kazenski zakonik je temeljni sistemski akt materialnega kazenskega prava v Republiki Sloveniji. Gre za eno izmed bolj občutljivih pravnih področij, zato morajo biti vse njegove spremembe dobro premišljene in strokovno utemeljene, opravljene na podlagi poglobljenih analiz. Pri spreminjanju kazenske zakonodaje je torej potrebna še posebna previdnost, nikakor to ni prostor za politično mešetarjenje. Pa vendar je v tem predlogu sprememb Kazenskega zakonika, ki ga je pripravila Vlada, nekaj takih določb, ki niso strokovno usklajene oziroma jim stroka enotno nasprotuje. Očitno je torej, da so bile potemtakem te določbe predlagane izključno zaradi nekih zasebnih interesov, v tem primeru interesov aktualne vladajoče oblasti. Potem ko je v Državnem zboru padla novela Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki bi uvedla visoke globe za nedostojno vedenje do predstavnikov oblasti, ta vlada ponovno poskuša s spremembo Kazenskega zakonika. Vlada namreč predlaga spremembo načina pregona kaznivega dejanja grožnje, če je bilo to kaznivo dejanje storjeno zoper najvišje predstavnike države ali njihove bližnje. Pregon bi se v tem primeru začel po uradni dolžnosti in ne na predlog oškodovanca. Gre za spremembo, s katero strokovni deležniki niso bili seznanjeni, saj je bila v predlog zakonika dana naknadno. Seveda gre za nedomišljeno in nestrokovno določbo, ki je bila predlagana zaradi trenutne politične situacije, kar je absolutno nedopustno. Podlaga za spremembo zakonodaje bi namreč morala biti statistična analiza podatkov o podanih kazenskih ovadbah s strani visokih predstavnikov države zaradi tovrstnih ravnanj v zadnjih letih in ne zgolj pavšalno navajanje javno znanih primerov. Če citiramo pripombe Vrhovnega državnega tožilstva. Navedena ureditev je problematična tako z vidika ustavnega načela enakosti pred zakonom, saj ni videti vzdržljivega in prepričljivega argumenta, da samo zato, ker nekdo opravlja eno od naštetih funkcij, ne bi bilo potrebno podati predloga za pregon. Spornost navedene določbe bi se takoj pokazala recimo v primeru, da bi sosed grozil sosedu zaradi neurejenih medsosedskih odnosov in ne zaradi njegovega odločanja v zvezi z njegovim delom. Novela groženj namreč ne povezuje z opravljanjem dela posameznika. Na takšen način zasnovano besedilo je absolutno ustavno sporno in krši načelo enakosti pred zakonom. Torej, kaznivo dejanje grožnje spada med kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, vendar le na predlog oškodovanca. Ker gre za varovano pravico do osebne varnosti, oškodovanec tako predloga ne bo podal, če se ne bo počutil ogroženega, prestrašenega ali vznemirjenega. Zato tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora opozarja, da je s pravnosistemskega vidika ustrezneje, da se tako kaznivo dejanje preganja na podlagi izrecne volje in privolitve oškodovanca.

Sporne so torej tudi nekatere druge določbe, ki so izpadle iz strokovnega usklajevanja, kot so opozorili strokovnjaki in tudi Zakonodajno-pravna služba. Recimo sprememba kaznivega dejanja prisiljenja, ki uvaja novo kvalificirano obliko kaznivega dejanja prisiljenja zoper uradno osebo z namenom ustrahovanja. Vrhovno državno tožilstvo jo ocenjuje kot nepotrebno, saj bi lahko povzročala zmedo ter otežila dokazni postopek. Enako tudi Odvetniška zbornica meni, da je to nepotrebna in celo ustavno sporna sprememba. Sporna je tudi sprememba 1. člena, ki določa preklic pogojne obsodbe. Zakonodajno-pravna služba je opozorila na nejasnost določbe, predstavnik Odvetniške zbornice pa na nesmiselnost in potencialno ustavno spornost. V Odvetniški zbornici nasprotujejo tudi spremembi kaznivega dejanja škodovanja upnika. Naravnost grozljivo je že, kakšne vse škodljive in politično motivirane spremembe zakonodaje je aktualna vlada v tem mandatu že predlagala. Na drugi strani pa je absurdno, da Vlada do danes še ni pripravila predloga sprememb Zakona o nalezljivih boleznih, ki bi ga pa morala pripraviti, ker ji je to naložilo Ustavno sodišče, potem ko je ugotovilo neustavnost. Ne, ta vlada še naprej vlada z odloki in povzroča erozijo pravne države. V opoziciji smo pripravili amandmaje, ki črtajo najbolj sporne določbe. Če ne bodo sprejeti, potlej Socialni demokrati predloga sprememb Kazenskega zakonika ne bomo podprli. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Nataša Sukič. Predstavila bo stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovane in spoštovani! Pred seboj imamo predlog obsežnih sprememb Kazenskega zakonika. Glede na precej pogoste spremembe enega od najpomembnejših zakonov v našem pravnem sistemu bi bil že čas, da se sprejme nov zakonik, ki bi predstavljal nov celovit korpus. Naj samo omenim, da je to že druga sprememba zakonika v tem letu, v zakonodajni postopek pa je že vložena še ena. V tokratni noveli so večinoma spremembe zaradi prilagoditev novim evropskim direktivam, nekaj pa je tudi takih, ki naj bi jih po mnenju predlagatelja terjala praksa delovanja pravosodnih organov. A kot je to že tradicija te koalicije, to ni vse. Tudi tokrat brez politično motiviranih podtaknjencev pač ne gre. Vsaj en predlagani člen je posledica sramotne politične prakse sedanje vlade. Potem ko je po ogorčenem odzivu javnosti in napovedi referenduma propadel poskus, da bi v Zakonu o javnem redu in miru posebej strogo obravnavali protestnike, ki se poslužujejo ostre kritike oblasti, poskuša Vlada tokrat zvijačno uzakoniti posebne sankcije za kritike predsednika Vlade in drugih najvišjih predstavnikov političnega razreda in njihovih bližnjih kar v noveli Kazenskega zakonika. In to ne glede na dejstvo, da že obstoječi Kazenski zakonik povsem ustrezno opredeljuje kaznivo dejanje grožnje na način, da se pregon začne na predlog oškodovanca. Predlagana dopolnitev tretjega odstavka 135. člena Kazenskega zakonika ta člen bistveno spreminja. Primeri groženj najvišjim predstavnikom države in njihovim bližnjim se bodo odslej obravnavali po uradni dolžnosti, kar pa je skrajno sporno vsaj z dveh vidikov. Prvi je ta, da začetna ocena, ali gre v dotičnem primeru res za grožnjo, prestavlja subjektivne presoje žrtve kar na organe pregona. S tem se v temelju ruši dosedanjo ureditev, po kateri mora oškodovanec sam podati predlog za začetek kazenske obravnave. To lahko stori tudi ustno. Dejstvo, da gre za najvišje predstavnike države in njihove bližnje, te osebne komponente dojemanja resničnosti grožnje prav v ničemer ne spremeni. Drugi sporni vidik pa je ustvarjanje nove kategorije oškodovancev oziroma žrtev. Dodatna zaščita najvišjih predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih zaradi groženj predstavlja sporno ustvarjanje različnih pravnih standardov za različne skupine ljudi in s tem ustvarjanje dveh kategorij prebivalstva. Enakega mnenja je tudi Vrhovno državno tožilstvo, ki je zapisalo, da je sprememba ustavno sporna, saj krši načela enakosti pred zakonom, in da ni nobenega vzdržnega ali prepričljivega argumenta za predlagano različno obravnavo državnih funkcionarjev in vseh ostalih. Vladni uslužbenci so poleg tega posebej varovana skupina ljudi in ne neka posebej ranljiva ali ogrožena skupina, ki bi potrebovala strožjo zaščito oziroma ureditev. Predlagana ureditev tudi nasprotuje sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, po kateri morajo nosilci visokih političnih funkcij prenesti več, tudi mestoma grobe in pretirane javne kritike in ne manj, kot to velja za običajne ljudi brez javnih funkcij. Evropsko sodišče za človekove pravice je večkrat izrecno poudarilo, da zagotavljanje večje pravne zaščite najvišjih predstavnikov države s posebnim zakonom ni v skladu z duhom Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Vemo, meja med grožnjo in kritiko je kaj hitro lahko zabrisana, zato moramo biti pri tem še posebej previdni. Prav lahko bi se zgodilo, da bi represivni organi tudi kritiko najvišjih predstavnikov oblasti dojeli kot grožnjo in po uradni dolžnosti začeli s pregonom. Tovrstno zakonodajno zategovanje lahko služi le enemu namenu – strahovladi in discipliniranju državljank in državljanov, kar bo nevarno ogrozilo svobodo kritike in javne besede in s tem temelje demokracije. Recimo, ena od posledic bo ta, da se bodo ljudje bali javnega izrekanja in se bodo zatekali v samocenzuro, kritika oblasti pa bo le še stvar zasebnosti. Kar predlagate, ni nič drugega kot uzakonitev verbalnega delikta in dvig političnega razreda nad navadne državljane. Povedano drugače, če je zmerjanje s svinjami in lenuhi očitno čisto dostojen nivo komunikacije ministra, je potrebno zagotoviti kazen za vsakogar, ki bi mu utegnil odgovoriti v podobni maniri in s tem in s tem prizadeti njegova čustva. V Levici temu seveda odločno nasprotujemo, zato z amandmajem k predlogu spremembe Kazenskega zakonika predlagamo črtanje te škodljive in skrajno represivne določbe.

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Predlagana novela Kazenskega zakonika prinaša spremembe na vsebinsko zelo različnih področjih. Spremembe se nanašajo predvsem na uskladitev Kazenskega zakonika z direktivami Evropske unije, s konvencijo Sveta Evrope ter drugimi mednarodnimi konvencijami. Pri pripravi so bili upoštevani tudi predlogi pristojnih organov, predvsem iz državnotožilske in sodne prakse, s katerimi so bile spremembe v veliki meri tudi usklajene. Glede na sklep skupne seje Odbora za pravosodje in Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo z dne 19. 2. 2021 je predlagana dopolnitev tretjega odstavka 135. člena KZ tako, da se bodo osumljenci kaznivih dejanj grožnje zoper najvišje predstavnike države in njihove bližnje preganjali po uradni dolžnosti in ne več zgolj na predlog, kar glede na njihovo posebno javno izpostavljenost ter vse večjo nestrpnost in skrajnost v družbi v Novi Sloveniji tudi podpiramo. Naj še na kratko opišem nekatere predlagane rešitve v predlogu kazenskega zakonika, ki jih v Poslanski skupini NSi ocenjujemo kot smiselne. Predlagano je, da se tek roka za izpolnitev preizkusne dobe iz pogojne obsodbe prekine za čas trajanja osebnega stečaja. Pogosto se namreč dogaja, da preizkusna doba iz pogojne obsodbe in enoletni rok po njenem preteku potečeta, postopek osebnega stečaja nad obsojencem pa še ni končan. Sodišče bo v okviru navodil pri pogojni obsodbi z varstvenim nadzorstvom lahko odredilo tudi obveznost vključitve v eno ali več socialnovarstvenih storitev centra za socialno delo. Določa se posledice neizpolnjevanja navodil v okviru pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom tudi s kršitvijo osebnega načrta, ki ga je določil kasnejši Zakon o probaciji. Predlaga se tudi, da sodišče lahko za čas obsojenčevega izmikanja izpolnjevanju navodil, stikom s svetovalcem ter za čas drugih kršitev osebnega načrta podaljša varstveno nadzorstvo tudi čez mejo določene preizkusne dobe. Dostop do izbrisanih sodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za potrebe dela z otroki in mladoletniki ne bo več pogojen z ureditvijo v področni zakonodaji. Pridobitev podatkov iz navedene evidence bo torej omogočena delodajalcem s področja učenja, vzgoje, varstva ali oskrbe mladoletnih oseb že na podlagi samega Kazenskega zakonika. Novi Sloveniji se nam zdi pomembno, da se v predlogu Kazenskega zakonika dolžina roka za novo sojenje po razveljavitvi sodbe v postopku z izrednim pravnim sredstvom ali z ustavno pritožbo podaljšuje na pet let od razveljavitve pravnomočne sodbe. Do sedaj je bilo to dve leti. Pri povzročitvi stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem bo kaznivo dejanje določeno že s prepovedano posledico prikrajšanja upnikov. Spreminja se tudi naklep storilca. Sedaj je določen direktni naklep, po novem pa bo dovolj eventualni naklep. Pri prepovedanem prehajanju meje ali ozemlja države se pri nezakonitem prevažanju, skrivanju ali spravljanju tujcev na ozemlje države pri hujši obliki tega kaznivega dejanja določi, da je dovolj že, da storilec koga izpostavi nevarnosti za življenje ali zdravje. Do sedaj je moralo iti za povzročitev nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi. Pri tihotapljenju vozniki večinoma vozijo prevozna sredstva, ki niso njihova last, zato se sedaj ureja tudi odvzem vozila, ki ni last storilca, če so predelana za namen tihotapljenja ali če je lastnik vedel ali bi bil mogel vedeti, da bo vozilo uporabljeno za tak namen. Predlog sprememb Kazenskega zakonika prinaša veliko smiselnih izboljšav na različnih področjih. Bolj jasno se definira in nekoliko zaostruje predvsem kazenska ureditev na področjih boja proti financiranju terorizma, gospodarskega kriminala, varovanja informacijskih sistemov, pogojnih obsodb, probacije in ilegalnih migracij. Prav tako je v kazenski zakonik vključena sprememba člena, ki je nastala na predlog odborov Državnega zbora. Zato bomo poslanci Nove Slovenije predlog sprememb Kazenskega zakonika podprli. Hvala lepa. Mag. Dušan Verbič bo predstavil stališče Poslanske skupine SMC. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednica Državnega zbora. Državni sekretar, kolegice in kolegi, lep pozdrav! Danes odločamo o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, ki je bil v relativno kratkem obdobju deležen že kar nekaj sprememb. Tako smo v letu 2020 spremenili ureditev zastaranja pregona v zvezi z določeno skupino kaznivih dejanj, uredili razpon predpisanih kazni za nekatere oblike kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meja ali ozemlja države ter v letu 2021 model prisile pri kaznivem dejanju posilstva preoblikovali v model afirmativnega soglasja. Od uveljavitve KZ-1E je Republika Slovenija podpisala nekatere konvencije Sveta Evrope, v zvezi s katerimi so potrebne tudi spremembe in dopolnitve materialne kazenske zakonodaje. Sprejete so bile tudi nove direktive Evropske unije, v zvezi z nekaterimi pa je Evropska komisija pri pregledu implementacije ugotovila manjše pomanjkljivosti prenosa. Tako gre pri noveli zakona, ki je danes pred nami, predvsem za uskladitev z nekaterimi konvencijami Sveta Evrope in Organizacije združenih narodov. Pri nekaterih gre le za odpravo manjših pomanjkljivosti pri prenosu, pri drugih pa za novejše konvencije, ki jih je Republika Slovenija že podpisala. Predlog zakona, ki ga danes obravnavamo, prinaša pomembne spremembe že obstoječih kaznivih dejanj pa tudi nekatera nova kazniva dejanja na področju zatiranja terorizma, trgovine s človeškimi organi ali s ponarejenimi zdravili. Predlog prav tako dograjuje ureditev v zvezi s prepovedanimi ravnanji v športu in v zvezi z uničevanjem svetovne kulturne dediščine ter določa novo kaznivo dejanje prisilnega izginotja. Spremembe se nanašajo tudi na prenos nekaterih direktiv v Evropski uniji, kjer gre prav tako pri nekaterih za odpravo manjših pomanjkljivosti. Ostale spremembe pa so oblikovane na podlagi predlogov iz prakse pristojnih organov. Pri vsem tem pa ne moremo mimo predlaganih sprememb kaznivih dejanj prisiljenja in grožnje, posledica česar je bila tudi burna razprava pri obravnavi novele zakona na matičnem delovnem telesu. Odbor Državnega zbora za pravosodje ter Odbor Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo sta na skupni seji dne 19. 2. 2021 ob obravnavi točke dnevnega reda Stopnjevanje sovražnosti, izključevanja ter napadov proti posameznikom in organizacijam na podlagi njihovih vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora sprejela kar nekaj sklepov. S petim sklepom sta odbora predlagala Ministrstvu za pravosodje dopolnitev obstoječega kaznivega dejanja grožnje na način, da se grožnje s smrtjo zoper najvišje predstavnike države ali njihove bližnje preganjajo po uradni dolžnosti brez predloga oškodovanca. Predlog zakona s predlagano dopolnitvijo tretjega odstavka 135. člena Kazenskega zakonika v zvezi z načinom pregona kaznivega dejanja grožnje izredno sledi navedenemu sklepu obeh odborov, dopolnitev 132. člena pa je po smislu povezana z navedenim sklepom in prisiljenje z namenom ustrahovanja se širi na vse uradne osebe. Navedene spremembe so po našem mnenju ustrezen odziv na trenutno družbeno situacijo. Nekje je vendarle potrebno postaviti mejo in kot družba obsoditi tovrstna zavržna dejanja ne glede na to, proti komu so uperjena. In če meje med grožnjo in kritiko niso sposobne postaviti vse poslanske skupine, jo bomo pač postavili v koaliciji. V Poslanski skupini Stranke modernega centra bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika podprli. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Maša Kociper, predstavila bo stališče Poslanke skupine SAB. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Glede na modus operandi aktualne vlade smo poslanke in poslanci opozicije pri vsakem zakonu, ki ga predlaga ali Vlada ali sama vladajoča koalicija, še posebej pozorni. Tako imenovanih podtaknjencev smo sicer že vajeni, kar pa nikakor ne pomeni, da nanje pristajamo. V SAB smo pa še posebej pozorni na spremembe zakonodaje, ki spada na tako imenovano področje represivne vloge države. Med to zakonodajo nedvomno sodi tudi Kazenski zakonik. Kakšne so tendence te vlade na področju, ki sem ga omenila, se pravi reprezentativne vloge države, je namreč zelo jasno pokazala včerajšnja odstavitev več kot 100 direktorjev policijskih uprav in komandirjev policijskih postaj. Zato je treba tudi Kazenski zakonik, zakonik, ki ureja to področje, področje, kjer ima država neko posebno vlogo, spreminjati s tresočo roko. Še posebej, ker je Vlada v ta konkretni Kazenski zakonik oziroma v njegovo spremembo zapisala, da je pri nastajanju predmetnih rešitev sodelovala delovna skupina pravnih strokovnjakov. Da to ne drži, so opozorili kar pravni strokovnjaki sami, ki so z začudenjem ugotovili, da so se njihova imena znašla v vladnem dokumentu. Več kot očitno je Vlada želela ustvariti vtis, da je predlog usklajen s stroko in posledično tako bolj legitimen, kar pa je očitno daleč od resnice. Največ prahu pri tej spremembi je dvignila predlagana dopolnitev kaznivega dejanja grožnje. Kazenski zakonik namreč sedaj določa, da se kaznivo dejanje grožnje preganja na predlog oškodovanca in ne po uradni dolžnosti. skladu s predlagano novelo pa bi se kaznivo dejanje grožnje, ki bi bilo uperjeno zoper katerega od najvišjih predstavnikov države ali njegove bližnje, preganjalo po uradni dolžnosti. Dejstvo je, da gre pri tem kaznivem dejanju za osebnostni delikt, za katerega je predpisna relativno nizka kazenskega sankcija, zato je tudi po besedah Zakonodajno-pravne službe ustrezneje, da se preganja na predlog oškodovanca. Še vedno pa gre za obliko pregona – in to ne smemo pozabiti – za katero je v nadaljevanju pristojen tožilec. Naj spomnim še, da je Vlada podobno rešitev poskušala uveljaviti že pri spremembah Zakona o varstvu javnega reda in miru, za nedostojno vedenje do najvišjih predstavnikov oblasti in njihovih sorodnikov so želeli uzakoniti višje kazni. A tudi tam jim zaradi zelo ostrih odzivov stroke ter tudi javnosti in posledično opozicije ni uspelo. zakonu je predlagana tudi nova kvalificirana oblika kaznivega dejanja prisiljenja. Ob tem smo slišali, da bi bilo ustrezneje takšno določbo umestiti v poglavje o kaznivih dejanjih zoper javni red in mir. Obenem pa bo takšna določba v praksi povzročala težave, saj je bistveno podobna kaznivemu dejanju preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, kar pa je v nasprotju z načelom pravne varnosti. Za SAB je konec koncev zaskrbljujoče predvsem dejstvo, da sta bili obe predlagani rešitvi v predlog vključeni brez razprave s strokovno javnostjo. Takšnemu načinu spreminjanja kazenske zakonodaje kot rečeno nasprotujemo, nasprotuje pa tudi večina predstavnikov pravosodja, ki so opozorili na neustreznost predlaganih rešitev. Na področju kazenskega prava je zaradi narave posega v osebnostne pravice še posebej pomembno, da se ta zakonodaja spreminja premišljeno, danes pa imamo pred sabo spremembe, ki izhajajo iz in odgovarjajo na trenutne družbene razmere in nimajo podlage v opravljenih analizah in strokovnih posvetovanjih. Naj za konec povsem jasno povem, da v SAB zavračamo vse oblike sovraštva, sovražnega govora in kakršnekoli grožnje. Ne oporekamo niti dejstvu, da so najvišji predstavniki države pogosteje tarča sovražnega govora in groženj, a smo hkrati zlasti, kot rečeno, na tem občutljivem področju zagovorniki kvalitetne zakonodaje, v katero so pravočasno vključeni vsi deležniki. Verjamemo, da lahko le na tak način v Državnem zboru sprejemamo zakonodajo in prispevamo k boljšemu delovanju družbe. Zato ne pristajamo na modus operandi te vlade, ki skuša to narediti brez javne razprave in praktično v vsak predlog zakona vključiti nek podtaknjenec. Predvsem pa smo v SAB, kot rečeno, glede na zadnje dogodke zelo nezaupljivi in zaskrbljeni nad tem, kaj so pravi in resnični nameni koalicije, zato bomo spremembi nasprotovali. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Ivan Hršak, predstavil bo stališče Poslanske skupine Desus. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovana podpredsednica, državni sekretar, kolegice in kolegi! Posebno, izjemno pomembno pravno področje, ki ureja in omejuje nasilje ter varuje obstoječe in prevladujoče družbene odnose, vrednote posameznika in inštitucije, je kazensko pravo, materialno in procesno kazensko pravo. Celota pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije, je zajeta v Kazenskem zakoniku. Glede na to, da gre za področje pravnega urejanja, ki v nekaterih primerih omogoča oziroma dovoljuje najgloblje posege v osnovne človekove pravice in svoboščine, najhujši poseg pa seveda predstavlja odvzem prostosti posamezniku, ki je osumljen ali kasneje obtožen določenega kaznivega dejanja, je k njegovim spremembam vedno potrebno pristopiti pretehtano, celovito in strokovno argumentirano, tako rekoč s tresočo roko. Tokratne predvidene spremembe Kazenskega zakonika se dotikajo več sklopov kazenskega urejanja in so za Poslansko skupino Desus brez večjih pomislekov povsem sprejemljive, v večjem delu pa se nanašajo na uskladitev naše zakonodaje z evropskimi direktivami, konvencijami Sveta Evrope in drugimi mednarodnimi konvencijami. Po naši oceni so vsekakor več kot dobrodošle tudi spremembe in dopolnitve, ki izhajajo iz izkušenj pristojnih organov iz prakse, saj predstavljajo odpravo tistih nedoslednosti in pomanjkljivosti, ki so se v praksi tekom izvajanja določil sedaj veljavnega zakonika izkazale kot take. Vsi ti predlogi so v večjem delu splošno sprejemljivi ne glede na politično opredeljenost vseh nas v tej dvorani, kar pa ne moremo trditi za predlog, ki je bil v besedilo sprememb vključen naknadno in ki se nanaša na določitev pregona po uradni dolžnosti v zvezi s kaznivim dejanjem grožnje zoper visoke predstavnike države ali njihove bližnje. Ta predlog je deležen največ polemiziranja in tudi danes pričakujemo obširno razpravo. V Poslanski skupini Desus se do tega predloga do sedaj še nismo opredelili, saj nimamo članstva v Odboru za pravosodje, smo se pa opredelili do podobnega predloga v okviru noveliranja Zakona o javnem redu in miru, kjer smo izrazili podporo določilu, ki je opredeljevalo sankcioniranje prepiranja in vpitja v javnosti ter nedostojnega vedenja do posameznika ali skupine, ne samo zoper uradne osebe. Že tedaj smo opozorili, da so zmerjanja, napadi, tudi fizični, ter grožnje na državljane različnih političnih prepričanj in njihove bližnje, nasilni protesti, nasilni vdori v stavbe in podobno nesprejemljivi in nedopustni. Poudarjam, takšna ravnanja v Poslanski skupini Desus ostro obsojamo. Žal so takšna dejanja posameznikov postala že del našega vsakdana in bojimo se, da bo vzpostavitev družbenega stanja strpnosti med ljudmi, spoštovanja do sočloveka, kakršno je bilo pred epidemijo, izjemno težka, morebiti bo to celo nemogoče ponovno doseči. Grožnje so iz dneva v dan intenzivnejše, usmerjene so zoper posameznike in njihove bližnje, zoper njihovo zdravje, celo življenje. O kaznivem dejanju ogrožanja varnosti govorimo takrat, ko je grožnja resna in objektivno možna, pri tem pa ni pomembno, ali je storilec grožnjo nameraval uresničiti. Pomembno je, da so grožnje izrečene tako, da so bile resne in jih je oseba, zoper katero so bile uperjene, štela kot resne ter so bile objektivno zmožne doseči ogroženost. Sedaj veljavni Kazenski zakonik za kaznivo dejanje ustrahovanja in vznemirjena predpisuje pregon na zasebno tožbo ali predlog. Predlagana novost pa ne spreminja kvalifikacije tega kaznivega dejanja, temveč da se storilca tega kaznivega dejanja, storjenega zoper najvišje predstavnike države in njihove bližnje, preganja po uradni dolžnosti. V Poslanski skupini Desus tudi takšen predlog podpiramo. Stopnjevanje sovražnosti govora iz mandata v mandat se prenaša na naše ulice, v naše domove, to je dejstvo. Sklepamo lahko, da se bo tudi stopnjevanje groženj najvišjim predstavnikom države prezrcalilo kot nekaj vsakdanjega med naše državljane. Nihče, prav nihče si ne želi prejeti kuverte z metkom, narisane tarče na obrazih svojih najbližjih. Mogoče je to določilo v Kazenskem zakoniku tisto, ki bo pripomoglo k umirjanju takšnega stanja. Ne vemo, to bo pokazal le čas, a nekaj je potrebno ukreniti. Tudi zaradi tega bomo poslanci Poslanske skupine Desus predlagane novosti Kazenskega zakonika podprli. Hvala lepa. Kot zadnja bo stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev predstavila gospa Janja Sluga. Izvolite. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev se zavedamo, da novela Kazenskega zakonika, ki jo obravnavamo na tej seji, predstavlja neke vrste mozaik sprememb na vsebinsko sicer zelo različnih področjih urejanja. Spremembe naj bi izvirale tudi iz predlogov pristojnih organov, predvsem pa naj bi se nanašale na primere iz državnotožilske in sodne prakse. poslanski skupini smo se odločili, da novele ne bomo podprli. Pri svoji odločitvi smo uporabili instrument presoje, ki ga sicer uporablja sodstvo, in sicer doktrino sadežev zastrupljenega drevesa. Zanjo je značilen radikalen način izločitve tako imenovanih zastrupljenih sadežev oziroma dokazov, četudi so vsi ostali pridobljeni dokazi zakoniti. Ne dopušča nikakršnega tehtanja med tem, ali je izločitev smiselna in ali bo izločitev imela vpliv na sam kazenski pregon. Minister je to novelo, ki vsebuje vrsto rešitev, ki bi jih sicer lahko podprli, zastrupil oziroma vanjo vrinil zastrupljenje sadeže, in to najmanj dvakrat. Prvič, ko je v obrazložitvi navajal, da so pri oblikovanju rešitev sodelovali tudi strokovnjaki. Ti so resda bili imenovani v delovne skupine za pripravo sprememb, a pri usklajevanju spornih rešitev niso sodelovali niti niso bili z njimi seznanjeni. Minister je želel zavesti Državni zbor in ustvariti vtis široke strokovne usklajenosti ter tako dati noveli večjo legitimnost, a mu je spodletelo. Omenjeni strokovnjaki so sodelovanje javno zanikali celo na sami seji matičnega delovnega telesa. In drugič, ko je vanjo po končanem strokovnem in medresorskem usklajevanju dodal nove člene, ki so za strokovno javnost sporni in niso bili predstavljeni delovni skupini ter tudi ne z njo strokovno usklajeni, prav tako pa z njimi niso bili seznanjeni niti ostali pravosodni deležniki. Tudi o tem smo se lahko prepričali na matičnem delovnem telesu. Minister je ponovno uporabil že večkrat uporabljeno taktiko delovanja te vlade z uvrščanjem tako imenovanih potaknjencev v besedilo tik pred sprejetjem na Vladi in posredovanjem predloga zakona Državnemu zboru. Modri možje so nam že večkrat priporočili, naj se ustava spreminja s tresočo roko. Tudi za kazensko zakonodajo ravno tako velja, da se spreminja s tresočo roko, predvsem pa v dozah, ki jih je mogoče spraviti na čajno žličko. Tokrat pa smo jo spreminjali z žlico in z rokami SDS oziroma Janeza Janše in Aleša Hojsa. Oba sta že večkrat javno kritizirala odločitve in ravnanja ljubljanskega okrožnega tožilstva, ki je na primer v času protestov ocenilo, da protestne parole »Smrt janšizmu« niso kaznivo dejanje, in podobno. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev obsojamo nedavne grožnje, ko so nekateri predstavniki Vlade in poslanskih skupin v Državnem zboru iz vrst koalicije oziroma tistih, ki koalicijo podpirajo, prejeli poštne pošiljke z grožnjami in naboji. Grožnje s smrtjo v pluralni in demokratični družbi po našem mnenju nimajo mesta. Veljavni Kazenski zakonik pa za tovrstne primere že vsebuje možnost kazenskega pregona na predlog, ki je v bistvu podvrsta pregona po uradni dolžnosti in ga vodi državni tožilec. Kaznivo dejanje grožnje je namreč osebnostni delikt, varuje individualno varnost posameznika pred točno določeno vrsto groženj. Zato je ustrezneje, da se preganja na predlog oškodovanca oziroma na podlagi njegove izrecne volje in privolitve. Kot smo seznanjeni, so nekateri od prejemnikov takšen predlog že podali. Tokratni prejemniki poštnih pošiljk pa niso prvi, verjetno pa tudi ne zadnji politiki, ki jim je nekdo grozil. Verjetno se še spominjamo podobnih groženj iz preteklih mandatov, ko je na primer poslanka s poštno pošiljko poleg groženj prejela mrtvo podgano. Ali pa tista, ki je zaradi svojega delovanja v preiskovalni komisiji, ki je preiskovala vlogo ekstremističnih skupin na protestih v letu 2012, v parkirni hiši doživela srečanje z rumenimi jopiči, ki jih ima gospod Hojs za bisere – v tistih časih so veljali za neonaciste. Ali pa tiste poslanke, ki je preiskovala SDS-ove brezplačnike in večkrat doživela anonimne klice, v katerih so ji neznanci opisovali aktivnosti njenih družinskih članov in nesreče, ki se jim lahko pripetijo. Kaj je za koga grožnja, je stvar individualne ocene. Na koncu mora vsak sam oceniti, koliko se počuti ogroženega in ali bo podal predlog za pregon. Te poslanke so grožnje prijavile, ne pa preganjale. Članom vladne koalicije, ki opozarjajo na stopnjevanje sovražnosti in s tem možnost eskalacije nasilnega vedenja, pa odgovarjam: kdor seje veter, bo žel vihar. Hvala lepa. S tem smo zaključili s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 15. novembra. Ker sta amandmaja poslanskih skupin Levica, LMŠ, nepovezanih poslancev, SAB in SD k 17. in 43. členu vsebinsko povezana, bomo o vseh amandmajih k tema členoma razpravljali skupaj. V razpravo dajem 17. in 43. člen ter amandmaja poslanskih skupin Levica, LMŠ, nepovezanih poslancev, SAB in SD ter amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev. Ker je želja po razpravi, odpiram listo za prijave. Prosim, prijavite se. Imamo šest prijavljenih razpravljavcev. Prva dobi besedo gospa Nataša Sukič, za njo mag. Meira Hot. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Že v uvodnem stališču sem zelo natančno pojasnila, v čem je problem tokratnega podtaknjenca v Kazenski zakonik. Vemo, kako burno je bilo dogajanje, ko smo govoril o Zakonu o javnem redu in miru. Vemo, da se je ta podtaknjenec znašel najprej tam oziroma ta intenca te vlade znašla tam, potem je sledilo veliko sprenevedanje, češ da so želeli ta verbalni delikt uzakoniti za vse državljane, čeprav je bil najprej v igri politični razred, kot je sedaj. To, čemur smo priča zdajle, je sramotno, sramotna zloraba najpomembnejšega zakona v tej državi. Temu se reče uvajanje verbalnega delikta in kaznovanje po mili volji, po mili presoji političnih nasprotnikov, ki so recimo kritiki vladajočih. To ni prav nič drugega. Ker ne vem, po kateri logiki se odvzema presoja nekomu, ki naj bi bil ogrožen, napaden. Ali naenkrat poslanke in poslanci in drugi funkcionarji nimamo lastne subjektivne presoje, da bi znali presoditi, ali se počutimo ogrožene ali ne? In zadošča že ustna prijava, naznanitev, da steče postopek. Ne. Temu se v bistvu

je lahko po presoji uradnega organa, se pravi po napotilu politike, kvalificirana kot grožnja in postopek steče. Glede na dogajanje v policiji, ki je zdajle popolnoma politično podjarmljena, glede na dogajanje v policiji, kjer se dobesedno ruši vse, kar je bilo zgrajenega, in se nastavlja stranki SDS, predvsem stranki SDS lojalne kadre, se bo to dogajalo. Temu se reče popolna strahovlada, ljudje moji. Temu se reče konec demokracije, če hočete, konec svobodne besede. Ja ja! To so temelji demokracije. Zdaj se mi posmehujejo – kdo? Seveda vrli SDS-ovci. Zakaj? Naj mi povedo, zakaj je bila Jugoslavija nekoč okvalificirana kot nedemokratična država. Samo dva razloga sta bila za to. Eden je bil, da je bil sistem enostrankarski, drugi pa, da je bil uzakonjen verbalni delikt, spoštovane in spoštovani. Verbalni delikt, približek približek ali pa nek ekvivalent temu zdaj v bistvu uvajate vi. Pa to je resna sramota. Ministrstvo za pravosodje, ki bi moralo biti branik pravne države in z ustavo določene demokracije, gladko prikima in naredi to, kar ni uspelo v Zakonu o javnem redu in miru. In tako imamo torej sedaj pred sabo verbalni delikt, s katerim nenadoma poslanci Desusa nimajo več problema. Le zakaj? Le zakaj? Vse je povezano, spoštovane in spoštovani, tudi Gradbeni zakon, o katerem smo malo prej govorili, in tako naprej. Sramota!

In ni mala stvar to, kar se greste. To so hudi precedensi. Hudi precedensi. Ne samo verbalni delikt. S tem vi, spoštovane in spoštovani, gladko dvigate politični razred nad vse ostale, kot da ste nekaj ali pa kot da sedaj hočete tudi nas ostale siliti, kot da smo nekaj ekstra. A res? Neverjetno. Da vas res ni niti približno sram in da vas niti približno ne skrbi to, kaj se dogaja z demokracijo v tej državi

Ni važno, da vas celotna stroka enotno opozarja na to, da je to nevzdržno, da je to ustavno sporno. No, saj bo itak šlo v ustavno presojo, da se razumemo. Ampak to vas očitno ne skrbi, da že dobesedno vsak zakon roma v ustavno presojo, ker ste tako zelo brez vesti in predrzni, da si dovolite takšne stvari. Niti vas ne zanima, kaj pravi Evropsko sodišče za človekove pravice. Vi se res požvižgate, ampak res požvižgate na popolnoma vse. V čem je problem uzakonitve te zadeve? Nehajte se sprenevedati! Zdaj mahate s tistimi metki, ki so zdaj alfa in omega tega, da si vi zdaj to uzakonjate. Vemo, za kaj gre. Meja med grožnjo in kritiko je lahko kaj hitro zabrisana, pa o njej ne presoja več tisti, ki naj bi bil tarča domnevne grožnje, ampak o tem presoja nekdo drug namesto nje ali njega, se pravi organ pregona. In organ pregona lahko dela po nareku politike ali pa ne dela po nareku politike. Ta trenutek glede na dogajanje v policiji pač zelo dvomim, da ne dela po nareku politike. In kaj bi zdaj vi radi? Vsakega kritika oblasti potisnili v zasebnost, da tam šepetaje kritizira in da si ne upa več izreči tistega, kar si misli? Pa kje se mi nahajamo?! Kaj si vi sploh domišljate in predstavljate – da boste ustrahovali ljudi, jih trpali v zapore? Ne bi rada uporabila še ostrejše besede za to. Kje se je to dogajalo, vemo. V kakšnih režimih se je to dogajalo, vemo. To, kar vi uvajate, je samo še režim, avtokratski režim, strahovlada, izživljanje nad državljankami in državljani. Ta 17. člen vsi, ki imate še kanček razuma in zavesti, enostavno brisati, se pravi potrditi naš amandma. Vse drugo, dragi moji – ne vem, kako se boste kaj pogledali v ogledalo, če ne jutri pa če ne pojutrišnjem, pa čez nekaj let, ko vam bo končno prišlo do zavesti, kaj počnete. Hvala lepa.

Kot je kolegica že poudarila, temeljni cilj, ki ga Vlada zasleduje s tem predlogom kazenskega zakonika, je pregon storilcev kaznivega dejanja grožnje zoper najvišje predstavnike države. Z uvedbo tega člena, torej določbe, da se kaznivo dejanje grožnje, ki je usmerjeno zoper najvišje predstavnike te države, preganja po uradni dolžnosti, se zelo očitno uzakonja ponovno neko dejanje iz prejšnjega sistema. Ta vlada mora razumeti, da je kritika dela osnova osnova svobode izražanja. Torej, kritika dela javne oblasti je osnova svobode izražanja in jaz mislim, da so kriki o svobodi izražanja leta in leta prihajali z neke druge strani. Gre za dobrino, ki je najvišje pravno zavarovana in ki je varovana, tako ko ste vi v koaliciji kot takrat, ko ste v opoziciji. zdaj, ko ste v koaliciji, očitno ne morete navaditi na to, da ste lahko predmet kritike svojega načina dela, pa kljub temu ta pravica ta pravica naroda do izražanja kritike političnega razreda seveda obstaja. Da je taka sprememba izredno pravno sporna, vam je bilo izrečeno z veliko strani. S strani Vrhovnega državnega Odvetniške zbornice, Zakonodajno-pravna služba je zelo lepo utemeljila, zakaj je sedanja ureditev legitimna in pravilna, zakaj je že sedaj to neka podkvalificirana oblika pregona po uradni dolžnosti, torej zakaj je nujno potrebno potrebno sodelovanje oškodovanca. Kar meni najbolj ni jasno, je to, zakaj vi mislite, da če bo pa zdaj to po uradni dolžnosti, da se bo kakorkoli spremenilo v dejanskem stanju. Še vedno bo grožnja v kontekstu tega, da mora vsebovati resno grožnjo. Torej, še vedno bodo določeni izmi nepregonljivi zaradi tega, ker sami po sebi ne pomenijo resne grožnje zoper telo in življenje posameznika. Absolutno na ta način uzakonjate neko neenakost in absolutno bo to tudi ustavno sporno. Meni ni jasno, zakaj se v bistvu najvišji predstavniki oblasti, ki so dejansko tudi že drugače varovani kot povprečno ljudstvo, lahko bolj bojijo grožnje. Ne razumem. Saj pa imate varnostnike, saj ste pa že itak sami po sebi varovani. Razen če je za vas grožnja kakršnakoli upravičena kritika, potlej pa ja, potlej vam pa skoraj dve tretjini Slovenije grozi. In potem, ne vem, potem bo pripad zadev na sodišču in tožilstvu izjemen. 2012, ko se je spreminjalo kaznivo dejanje ogrožanja varnosti v kaznivo dejanje grožnje, je bil eden izmed razlogov za podrobnejšo utemeljitev in drugačno obliko kaznivega dejanja ravno izjemen pripad zadev na sodiščih in na tožilstvih, ki so se sicer kasneje tudi zaradi umikov končale. Ker seveda gre za to, da gre za strogo osebnostni delikt, varuje se osebna varnost posameznika. Meni absolutno ni jasno, zakaj posameznik v tem kontekstu ne bi sodeloval v postopku. postopku. To, kar trenutno zakonodaja zahteva, je zgolj in samo, da posameznik poda predlog in sodeluje v postopku. Ali je to tako težko ali je drugačen cilj? Cilj je pa itak že iz obrazložitve viden – torej ker gre za intenziviranje nekih groženj, je pa potrebno nekaj narediti. Kot prvo so vam vsi povedali, da se tako Kazenskega zakonika ne spreminja. To je prva stvar. Meni je spet žal, gospod državni sekretar, da to vam govorim in ne gospodu ministru. Jaz ga res pogrešam, ne vem, kje ta gospod sploh je in ali je res »missing in action«. Zdaj se že sprašujem, ali bo sploh v ponedeljek prišel na interpelacijo. Ne razumem več. Vsakič znova to vam govorim in mi je res iskreno žal, vi pač samo izvajate neko politiko nekoga, ki ga tukaj sploh ni. V svojih uvodnih besedah ste povedali, da je ta predlog v bistvu rezultat znane seje odbora za pravosodje in odbora za notranje zadeve in da je to bila neke vrste zahteva. Ne vem, koliko pobud, vprašanj, zahtev je na primer iz opozicije bilo danih Vladi. Mislim, da je tudi komisija za peticije pred kratkim na primer sprejela neke sklepe glede neonacističnega društva, pa nisem videla, da bi Vlada tako promptno reagirala, kot ste reagirali pri tem odboru. Kljub temu da je bila takrat razprava kar burna pa dolgotrajna in da ti sklepi niso bili sprejeti ravno soglasno. Bili so sprejeti z večino, ker pač koalicija tukaj povozi opozicijo ne glede na pravo. Zato se meni ne zdi legitimno spreminjati Kazenskega zakonika, priti s takim predlogom sem na osnovi enega političnega stališča odbora za pravosodje in odbora za državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, ste branik prava. Ko vam politično telo poda tovrsten predlog, je vaša absolutna naloga sklicati sestanek z vsemi deležniki, prediskutirati s stroko in nato bodisi zavrniti bodisi sprejeti predlog. Ne pa promptno reagirati, v obrazložitvi celo napisati, da zaradi intenziviranja groženj najvišjim predstavnikom oblasti,

ni jasno, na osnovi česa ste vi to sploh pripravili. Mislim, ja, jasno mi je, saj ste obrazložili – na osnovi sklepov enega političnega odbora in na osnovi domnevnega intenziviranja, kljub temu da mi ne vemo, ali je to tako ali ne. to je tako osebnostno dejanje, da je vprašanje, koliko je dejansko resnice v tem. Razen če imate vi kakšno empirično študijo ali pa analizo. Če imate, vas lepo prosim, da nam to predstavite. Če pa ste šli spreminjat na način, da vam je nekdo nekaj rekel, da naredite, pa ste promptno to naredili, je to za neko pravno državo absolutno nedopustno, absolutno nesprejemljivo. Še najmanj pa, da je to rezultat neke trenutne politične situacije, ko se želi v celoti in popolnoma zatreti kritiko oblasti, javno besedo, svobodo izražanja v povezavi tudi s svobodo združevanja in mirnimi protesti, kar pa je itak v tej koaliciji najbolj boleča točka. Torej, na ta način se seveda Kazenskega zakonika, tega temeljnega sistemskega zakona ne spreminja. Na ta način se ga res ne spreminja. Še manj se ga spreminja tako, da se v uvodnih določbah napiše, da sta dva profesorja sodelovala, in potem nas na odboru seveda pisno seznanijo, da absolutno niso sodelovali pri tem predlogu Kazenskega zakonika, in vam lepo zapišejo, da so oni sodelovali samo v skupini glede sprememb kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Vi ste jih pa kar lepo zapisali, da so sodelovali za te spremembe. Pri tem ste bili še toliko ošabni, da ste tam razlagali, kako so oni bili člani in torej hkrati še negirali njihovo pismo. Govorim na odboru, na odboru ste rekli, da so bili člani te skupine, kljub temu da so jasno povedali, da so bili samo glede sprememb za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, in tudi predstavnik Odvetniške zbornice vam je na Odboru za pravosodje to Zakaj to govorim? Zato ker se mi zdi ne samo skrajno nestrokovno, ampak tudi zelo neprimerno za Ministrstvo za pravosodje, da pripravi spremembe Kazenskega zakonika in navede osebe, ki sploh niso sodelovale pri zakonu, kot zunanje strokovnjake. To ni primerno. Nadalje ni primerno, da se take spremembe pripravljajo brez poslušanja stroke, brez sodelovanja stroke. Ne vem, koliko pozivov ste dobili s strani recimo Odvetniške zbornice, Vrhovnega državnega tožilstva, da ker niste teh sprememb pripravili s stroko, naprošajo, da se ta zakon vrne v ponovno obravnavo. Ponavljam tudi tukaj njihov apel, ker mislim, da res spremembe, ki ste jih pripravili, absolutno niso primerne, so prehitre in preveč je bilo sprememb Kazenskega zakonika in se bo na ta način veliko anomalij, nekonsistentnosti, nesistematičnosti v naš sistem vpeljalo. Še enkrat morda za zaključek. Opozicija je tukaj vložila amandma, s katerim predlagamo črtanje sprememb, da se kaznivo dejanje grožnja preganja po uradni dolžnosti. Menimo, da je to edino pravilno, da naj ostane tako, kot je. Gre za osebnosti delikt, delikt, ki je vezan izrazito na osebnost posameznika, torej vseeno je tukaj neka subjektivna danost, čeprav slišim, da se bodo nekateri oprli na eno sodbo Vrhovnega sodišča, ki pa kljub temu da govori, da ni več nujno potrebna subjektiviteta v kontekstu osebna občutka ogroženosti, še vedno ne pomeni, da mora biti ta grožnja resna. In ob tem bi vas prosila, spoštovani državni sekretar, da mi poveste, kakšna točno je bila sprememba od leta 2015 do 2021 v kontekstu intenziviranja groženj pa v kontekstu vsebine teh groženj pa v kontekstu resnosti groženj, ki so uperjene proti najvišjim predstavnikom državne oblasti,

Gospa podpredsednica, najlepša hvala za besedo. Cenjeni državni sekretar, spoštovane poslanke in poslanci in vsi, ki nas spremljate! Gospa podpredsednica, uvodoma bi vas prosil, če dovolite, da v svoji razpravi ob tem členu strnem še to, kar bi želel povedati pri 45., da nekako združim vse skupaj. Če dovolite. Najlepša hvala. Pred sabo imamo pomembno spremembo. Kako pomembna je ta sprememba, se je izkazalo tudi že v v današnji razpravi in uvodnih stališčih. Mene žalosti, da danes dobivamo ponovno potrditev, da politika ni zmožna ali pa ne želi enotno obsoditi groženj nasilja in dati jasnega signala, da to ni prav. Danes spet poslušamo neko zamegljevanje zadeve, da saj to je pa samo kritika oblasti pa politike, moramo imeti debelo kožo. Ja, moramo imeti debelo kožo in prav je, da nam nekdo pove, če nekaj delamo narobe ali pa če ima drugačno mnenje. Zagotovo je demokracija, je demokratična družba tista družba, kjer je treba govoriti, se pogovarjati in skozi dialog dosegati najboljše rešitve. Ampak, spoštovani in spoštovane, zdaj bom povedal konkretno, ker na konkretnih primerih je, mislim da, najlažje stvari razumeti. Pred kratkim sem komentiral oziroma povedal svoje mnenje o protestnikih zoper pogoj PCT in kaj pravzaprav to pomeni in proti komu protestirajo. PCT omogoča odprto družbo in da gospodarstvo in družba kolikor toliko delujeta v času epidemije. In kaj je bila kritika, kot vi pravite, mojega dela? Pa mi je mogoče na nek način malo neprijetno te stvari brati, ker nisem navajen takega besednjaka, ampak bom citiral. Tako je pisalo. Citiram: »Jure Ferjan, tudi ti prideš na vrsto.« Konec citata. Citiram:

Navadna rit in drek od človeka, da te ni sram, pezde prfuknjeno.« Konec citata. Ali je to kritika?! Je to konstruktivna kritika, je to kritika našega dela? Potem je nekdo očitno mislil, da je hudomušno napisal: »Covid jaz pojem za zajtrk.« Konec citata. Spoštovane in spoštovani, če je v SD, v LMŠ in in strankah KUL to konstruktivna kritika, okej, je to pač vaše mnenje. Zame to konstruktivna kritika ni. Tako kot zame ni konstruktivna kritika, ko ti nekdo grozi, ko ti grozi s smrtjo, ko greš s svojega delovnega mesta in ti kričijo: »Pridemo po tebe, naslednji si ti na vrsti!« Spoštovane in spoštovani, to ni konstruktivna kritika, to je grožnja in to je kaznivo dejanje in to opredeljujemo že sedaj v Kazenskem zakoniku. Za intermezzo. Mi imamo veljavni 353. člen Kazenskega zakonika, ki za najvišje predstavnike države in njihove bližnje določa pod terminom drugo nasilje najmanj 15 let zaporne kazni. To je obstoječa zakonodaja, ki velja. In kaj danes s 17. členom predloga o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika naredimo? Samo to, da bodo zadeve šle po uradni dolžnosti. Danes poslušamo s strani Levice, da ustvarjamo prvo- in drugorazredne državljane. Kakšna dvoličnost! Nedolgo nazaj smo imeli Zakon o javnem redu in miru, ki ste ga rušili prav v Levici. Takrat bi to področje uredili tako, da bi zaščitili vsakega državljana in državljanko, ki mu grozijo, pa ste bili proti temu. Proti ste bili! Je pa mogoče s tega vidika razumljivo, da tako krčevito branite ta diskurz, saj ste vi v Levici ravno v tem državnem zboru začeli s takim diskurzom. Prej ste, gospa Sukič, očitali meni, da se vam posmehujem. Nikakor se vam ne posmehujem. Priznam, da mi je bila še pred leti kakšna izjava, zlasti ko vas poslušam o vaših ekonomskih filozofijah, na nek način smešna, ampak dobro, to, kar pa danes poslušamo pa zadnje dneve pa tedne, to pa ni smešno, to je pa srhljivo. Takšna radikalna retorika, toliko sovraštva, kot je pa v vaših besedah, je srhljivo in nikakor ni smešno. To se odraža potem tudi na ulici, to se odraža tudi v družbenem diskurzu in to je tisto, kar povzroča razdeljenost v Sloveniji. Namesto da bi politika mirila, da bi pokazala skupne točke, da bi sprejela tudi zakonodajo, ki zaščiti slehernega izmed nas, da lahko opravlja svoje delo, svoje poslanstvo – ne, potrebno je zaščititi tiste, ki rušijo to vlado. In kaj to potrjuje? Moja navedba, ki to potrjuje: 9. novembra ste v strankah KUL vložili amandma k 17. členu, da se ga črta, isti dan ste vložili umik tega amandmaja, torej da se ta člen ne črta, in nekaj dni zatem ste vložili amandma, da se 45. člen – kasneje se ne bom oglašal, hvala, ker mi je gospa podpredsednica dovolila, da tu povem vse zadeve – da se veljavnost tega zakona zamakne za tri mesece.

začne ta zakon uporabljati čez štiri mesece, se pravi po volitvah. Zdaj je pa treba zaščititi protestnike, treba je zaščititi vse, ki imajo pet minut časa, da pljuvajo in grozijo tej vladi, da rušijo. Ali je to vaš namen? Ali je to vaš namen?! Dajmo se nehati sprenevedati pa povejte, da je to vaš namen. Saj posredno tako poveste, da branite protestnike pa da saj grozijo, ampak niso tako mislili. Kaj pa vi veste, kaj oni mislijo? Kaj vi veste, ko vam nekdo reče, da vas bo prišel domov iskat, kaj si on tisti trenutek misli? Veste, kaj si misli? Jaz ne vem. Pa mene ni strah, ampak to ni način. To ni stvar, ki bi si jo mi želeli v družbi. Jaz si take družbe ne želim. Jaz si ne želim take prihodnosti ne za sebe, kaj šele za svoje otroke pa če bo bog dal vnuke. Pa dajmo se v roke vzeti! Najprej se nehajmo slepomišiti, nehajmo se sprenevedati, potem se pa v roke vzemimo. Pa saj smo tukaj v Državnem zboru. Hram demokracije je prostor, kjer naj se krešejo različna mnenja, različni pogledi, in rezultat glasovanja je rezultat volje ljudi, ki so nam jo izkazali na volitvah. Spoštovane in spoštovani, res, res, če je to, kar sem vam prej jaz naštel v komentarjih, v citatih, ki sem jih bil sam deležen – pa to je bil samo ta jagodni izbor, bi lahko rekli, potem sem nehal brati, ker nima smisla – če si v KUL predstavljate, da je to demokracija, če si vi želite takšno demokracijo, ne vem, no. Verjetno se moramo v vsakem primeru kot vsak posameznik, posameznica, kot družba zamisliti. Ampak če je to demokracija, ki si jo v Sloveniji želimo, potem smo pa res zabredli. Potem smo pa res zabredli. Prosim, ne zdaj s temi floskulami, ja, Vlada omejuje svoboščine, Vlada dela to in ono. Epidemijo imamo v Sloveniji, jo imamo v Evropski uniji, jo imamo po celem svetu. Poglejte po sosednjih državah, lahko pogledate pa vidite, da so ukrepi še bistveno strožji, kot so v Sloveniji. Da ne bom preveč zašel. Poimenovanje tega zakona s strahovlado, s koncem demokracije lepo vas prosim, no. Če je kdo tisti, ki malikuje sistem, kjer ni bilo demokracije, kjer ni bilo svobode govora, to ni Slovenska demokratska stranka, ampak ste vi na tisti strani. Zdaj zmajujete z glavo, ampak to so vaše besede. Strahovlada, konec demokracije – to so vaše besede. Takšen sistem je bil, pred več kot tremi desetletji smo mu rekli ne hvala. Smo rekli ne hvala komunizmu, smo rekli ne hvala socializmu. Takrat ni bilo dovoljeno nič v družbi reči. Tisti, ki je rekel, pa vemo, kaj se je z njim zgodilo, in tega si ne želimo. Še enkrat, da bo jasno. Eno je konstruktivna kritika, ki je odlična, ki ki verjetno prinese v veliko primerih potem tudi izboljšanje stanja, neke boljše rešitve, neki konsenz, na drugi strani pa so grožnje. Grožnje s smrtjo, nestrpnost, sovražnost. Še enkrat poziv, prenehajmo s tem, pozovimo ljudi k strpnosti, k dialogu in k temu, da se bomo medsebojno spoštovali in da bomo skupaj premagali to krizo. Osebno ne bom podprl teh amandmajev, žalosti pa me, da v opoziciji KUL iščejo na vsak način elemente, kako zaščiti tiste, ki imajo pet minut časa, in vse druge, da rušijo vlado. Hvala lepa. Hvala lepa. Na tem mestu bom v duhu še nadaljnje konstruktivne razprave, kot je bila do zdaj, pa glede na to, da smo imeli včeraj malce zapletov, ko se je vodstvo zamenjalo, glede na to, gospod Ferjan, da sem vam čisto brez problema dovolila malce širšo razpravo, enako kot vsem ostalim, in glede na to, da čez tri minute zapustim prostor vodenja, prosila prosila kolege iz SDS, da na to konstruktivnost opozorijo prihodnjega vodečega, ko bo prišel gospod Tanko. Glede na to, da včeraj potem niso bili enaki vatli za vse razpravljavce, ko sem jaz odšla. Morda gospod Ferjan, če ga boste prijazno opomnili, če bo razprava šla v ožjo smer, kot smo jo zdaj začeli, zato ker je korektno, da imajo vsi pravico širše razpravljati, če ste do zdaj imeli to pravico.

navezuje to na vodenje seje, da jaz osebno ne bom posegal v presojo predsedujočega, tako kot ne v vašo tudi ne v presojo bodisi preostalih podpredsednikov bodisi predsednika. Samo toliko, da ne bo kakšna zadeva ostala nekje v zraku. Hvala lepa.

postopkovnih predlogov tudi svojega kolega, ki bo vodil za mano sejo. Replika, gospa Nataša Sukič. NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Zdaj pa takole. Spoštovani kolega, upam, da me boste slišali vsaj enkrat za spremembo, ker poslušate že, slišite pa ne. Konstruktivno kritiko je podala stroka in konstruktivno bi bilo, da bi vi to stroko poslušali. Še več, da bi jo v resnici vključili v pripravo tega, ne da ste jo izključili in lagali, kako je bila vključena. To je prvo. Drugo. Konstruktivno bi bilo, da vaši najvišji predstavniki prenehajo z žaljivim tvitanjem in z žalitvami državljanov, recimo od premiera navzdol. Recimo Hojs, ki ljudi žali s svinjami, ki ljudi žali z lenuhi. Je to konstruktivno ali je to tisto, kar razburja javnost, razdvaja javnost in povzroča nemir? Ali je Levica tista, ki vam reče recimo, da gre za strahovlado, in ste že v zraku, ker to je za vas očitno že malodane grožnja. In ravno to je tisto, o čemer govorimo, kaj si vi zdajle pripravljate tu notri. Odrekate presojo nam, političnim predstavnikom, da sami presodimo, kdaj se počutimo ogrožene, in to prijavimo. Ali mislite, da smo opravilno nesposobni? Ali mora to namesto nas narediti organ, ki lahko po mili volji potem presoja in reče, da je »Smrt janšizmu« grožnja, in človeka vtakne v zapor za 15 let?! Pa kje živimo? Vemo, janšizem je politična ideologija in ne človek. To smo vam že milijonkrat povedali. In si vi drznete govoriti, da imamo mi sovražni diskurz. Vi, ki prihajate z Nove24 kot nekdanji novinar, medija, ki je dno od dna, kar se tiče žurnalizma, in ki je generator sovražnega diskusa v tej državi. A tisto pa ni problem? Tisto pa ne razdvaja ljudstva? Tisto pa ne podžiga in ne vzbuja sovražnosti ali kako? Skratka, še enkrat. Konstruktivno bi bilo poslušati stroko, ki je enotno rekla, da je nevzdržno, da dajete tak precedenčni člen v Kazenski zakonik. Člen, ki pomeni uveljavitev verbalnega delikta, ustrahovanje ljudi prek tega in dvigovanje političnega razreda nad ostale. Pika. V tem državnem zboru se ne odraža volja ljudstva, odraža se izdaja ljudstva. Vsi vemo, kaj se je zgodilo, to ni realna slika tistega, kar so ljudje pričakovali, ko so oddali svoje glasove. Tako da tudi tukaj lažete in si dovolite stvari, ki so enostavno šle čez vsako mejo spodobnosti, kulturnega dialoga in na koncu koncev demokratičnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden bomo nadaljevali z razpravo o amandmaju, predlagam, da si vsi preberete najprej določbe, kaj je replika, in določbe, kaj je postopkovni predlog, da ne bo potem kakšnih nepotrebnih zapletov. Toliko smo in toliko ste odrasli, najbrž, da veste, kaj je razprava o amandmajih, in tudi veste, kaj je splošna razprava. Tisto je bilo opravljeno, stališča so bila predstavljena in zdaj smo pri detajlih, ki jih je treba s tem zakonom urediti, če bodo sprejeti, sicer ostanejo rešitve takšne, kot so.

vi zamenjali oziroma ste sedaj prevzeli vodenje Državnega zbora, ampak nisem bila videna in je bila potem replika dana prej, tako da boste razumeli. Moj postopkovni predlog gre na poziv, kajti gre za področje vodenja in je to povezano s postopkom. Prej smo bili opozorjeni, da naj mi opozarjamo druge, kako naj vodijo. Jaz pa mislim, da je pomembno – in to je moj postopkovni predlog da se vendarle vsi, ki vodite seje, dogovorite med seboj, kaj se dogaja. Če se stvari ne dajo rešiti ali je kako drugače, če so takšne razlike, potem naj to uredi Kolegij in šele potem naprej. Ne pa da se poziva poslance, da pozivamo predsedujoče, kako naj ravnajo. To je postopkovni predlog, ker to ni v našem delu, da zdaj mi pozivamo med seboj, kako se boste vi med seboj dogovorili. Samo toliko. Moj poziv je ta, da se ne gre po tem sistemu. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa, kolegica. Me ni treba nič opozarjati, kako bom vodil sejo. To bom tako, kot je napisano, by the book. Prav je, da se tudi ostali, ki vodijo seje Državnega zbora in delovnih teles, držijo tistega, kar piše v poslovniku. Če jim to ne ustreza, naj pripravijo spremembe in bomo delali na drug način. Replika kolegica mag. Meira Hot. Izvolite.

bodisi sovražni govor bodisi kaznivo dejanje razžalitve, nikakor pa ni šlo tukaj za kaznivo dejanje grožnje. Od tod tudi moj nasmeh, ker se očitno mešajo kazniva dejanja, vsaj iz vsebine, ki ste jo vi navedli. Namreč, razžalitev je popolnoma drugačno od grožnje. Dejstvo pa je, da bi tudi sama lahko marsikaj navedla, česa smo vsi mi bili deležni. Tudi po vsaki razpravi tukaj dobivamo raznorazna sporočila, tudi žaljiva. Vam lahko tudi – najbrž si predstavljate, kaj sploh kot ženske dobivamo s strani raznoraznih. Nekje se je ta diskurz začel, nekje pred leti. Nekdo je bil bolj napadalen v svojih razpravah in danes smo, kjer smo. Ampak vse to ne opravičuje nenadnih sprememb Kazenskega zakonika na osnovi tega, da se po mnenju nekoga intenzivirajo grožnje. Za to rabiš vsebino, za to rabiš pa ne rabiš spreminjati v kontekstu pregona po uradni dolžnosti, zato ker je že v osnovi ta pregon, kakor je sedaj oblikovan, po uradni dolžnosti, potrebuje le privolitev oškodovanca. In oškodovanec, ki se počuti ogroženega, ne vem, zakaj ne bi sodeloval v postopku. Hvala lepa.

z metaforo sicer, ampak jo je razumeti kot resno grožnjo, grozili, »bomo prišli tudi po tebe«. Saj pa je vsem jasno, kaj to pomeni v tem kontekstu. In zdaj se sprenevedati – pa pa pridem takoj potem, predsednik, do amandmajev – da ta spirala nasilja v družbi ni dobila visokih obratov, je dejansko zgolj v domeni sprenevedanja, skrivanja glave v nojevo luknjo. Mislim, da pušča ta sprememba zakonodaje, Kazenskega zakonika dober signal vsem tem ljudem, ki se spuščajo na takšno raven. Spoštovani kolegi, prehajam na vsebinski del razprave. Govorili ste o neki sodbi Vrhovnega sodišča. Vaši strokovci bi verjetno lahko to poiskali, gre za sodbo višjega sodišča. bom tudi povedal datum odločbe, 7. julij 2020, z oznako Kp 1029/2020, se pravi iz lanskega leta. Podpisali pa so jo trije sodniki v senatu – Igor Mokorel, Boris Hrovat in Katarina Turk Lukan. Ravno zato, da oškodovanec v kontekstu subjektivnega dojemanja grožnje v bistvu ne rabi sodelovati v postopku. To odločbo si vsekakor preberite, bodo vsi vaši dvomi razblinjeni. Se pravi, ocenjujem, da je to res totalna nevednost poznavanja sodobne pravne prakse na tem področju z vaše strani. Subjektivna presoja žalitve, na katero se sklicujete v opoziciji, je res tukaj zgrešena. Zdaj mi dovolite, da boste sploh razumeli, o čem se mi tu pogovarjamo – subjektivno dojemanje grožnje ni potrebno v kontekstu odločevalca na sodiščih. V tem jedrnem delu sodba oziroma odločba govori takole: »Zadostuje, da je grožnja objektivno zmožna ustvariti ustrahovanje oziroma vznemirjenje, in ni potrebno, da bi se oškodovanec zaradi tega dejansko počutil ustrahovanega ali vznemirjenega.« Tako odločba Višjega sodišča. »Kajti,« nadaljuje, »če bi se, bi šlo z vidika zavarovane dobrine osebne varnosti že za poškodbeno kaznivo dejanje in ne več za ogrozitveno kaznivo dejanje«. Torej ni več nujno, razlaga v odločbi senat višjih sodnikov, da se oškodovanec za to počuti ustrahovanega ali vznemirjenega, kajti subjektivni učinek grožnje na oškodovanca med zakonskimi znaki ni omenjen. Tako odločba lanskega leta. »Posledično ni potrebno, da bi opis kaznivega dejanja vseboval opis takšne posledice.« Se pravi, da so višji sodniki o tem vašem dvomu v subjektivno presojo

»Višje sodišče je zavzelo stališče, da za izvršitev kaznivega dejanja grožnje ni nujno, da bi se oškodovanec dejansko počutil ogroženega ali ustrahovanega, temveč zadostuje, da je grožnja objektivno zmožna ustvariti tako ustrahovanje oziroma vznemirjenje.« Se pravi, dajte svojim strokovnim službam naročiti, da vam to odločbo pripravijo, da boste imeli tudi vi črno na belem, da je ta dvom dejansko ovržen s strani senata Višjega sodišča. Kar se pa tiče samih amandmajev, ki bi ji seveda vi po dolgem in počez črtali.

vsi strinjamo. Kaj v praksi to pomeni? Saj bo vse isto, kot je bilo do sedaj. Vse bo isto. Tožilec bo moral vse aktivnosti, tako kot jih je zdaj, izvesti, to se ne spreminja. On bo tisti, ki bo v tem postopku samostojen, neodvisen in se bo odločil za pregon ali pa tudi ne. Česa se pa res ne spreminja? Inkriminacije kaznivega dejanja. To se ne spreminja, ostane popolnoma enako, kot je to bilo do tega trenutka. Še enkrat, mene moti, to sem že na obravnavi na seji matičnega delovnega telesa povedal, ta vaša mantra: »neenaka obravnava«. Že če pustim vaše napačne ocene o prvorazrednih in drugorazrednih državljanih, vas v pravnem okviru dejansko negira sam Kazenski zakonik, ki ga v tem delu spreminjamo, mislim, da je že tudi kolega Ferjan o tem govoril. 353. člen v Kazenskem zakoniku se je omenjal, se pravi nasilje zoper najvišje predstavnike države. Takrat nobeden od vas ni temu nasprotoval oziroma ni negiral tega. In pa seveda preprečitev uradnega dejanja osebe po 299. členu Kazenskega zakonika. Vse to je že v Kazenskem zakoniku opredeljeno. S to spremembo načina pregona storilcev kaznivega dejanja pa bo, kot je rečeno, v v svoji osnovi ostalo vse enako. Tožilec bo še vedno presojal v svojem postopku samostojno. Dejansko ta vaša mantra, da se to spreminja – to enostavno ni tako.

tako imenovanih podtaknjencih – ampak imamo tu prenos evropske zakonodaje v naš pravni red. Tukaj se pa jaz upravičeno bojim, če bi bil ta vaš štirimesečni zamik veljavnosti oziroma uveljavitve uporabe zakona potrjen. Seveda se to ne bo zgodilo, pa vendarle, hipotetično govorim. Bi pa seveda bilo sporno to, da so tu notri tudi kazniva dejanja s preprečevanja terorizma, korupcije, pranja denarja,

zvezi s samo spremembo načina pregona storilcev kaznivega dejanja, da bi se morali vsi seznaniti s tem pa to v praksi uveljaviti in tako dalje. Mislim, da to zanikanje v kazenskem materialnem pravu ni v v samem izhodišču kazenskega prava, tudi tukaj ste to na nek način grobo poteptali in na nek način vnaša ta vaš predlagani amandma nejasnost v pravni sistem. Tako da seveda teh amandmajev ne moremo nikakor niti z nekega strokovnega, pravnega gledišča podpreti, še manj pa s političnega aspekta, da bi zdaj še štiri mesece, kot predlagate, ti, ki dejansko na slovenskih ulicah grozijo, imeli na nek način potuho, »saj vidite, zdaj so veljavnost podaljšali za štiri mesece, še imamo možnost groziti s smrtjo in tako dalje pa se nam ne bo nič zgodilo, ker tako vemo, da je tožilstvo itak zelo pasivno«. Tega, spoštovani kolegi iz opozicije,

poslancem, ministrom, državnim svetnikom, vrhovnim, ustavnim sodnikom, enostavno nobenemu ne sme na ta način groziti. Jaz sem tudi obsodil, ko je kolegica Heferletova na razpravi na odboru rekla, da so grozili s smrtjo, jasno in glasno sem obsodil, da je pa to res zavržno početje, kaj šele, da bi se to dopustilo še dalje. Hvala.

ki je tudi kamenček v mozaiku pravne države in demokracije. Vendar – to sem tudi že takrat povedal – to ne velja za grožnje, ki so že po veljavni ureditvi kaznive. Zato bi danes tudi posebej poudaril, da trenutno kritika oblasti ni znak kaznivega dejanja grožnje po veljavni zakonodaji, in glede na to, da se s spremembami, z novelo Kazenskega zakonika ne spreminjajo znaki kaznivega dejanja grožnje, se potem tudi vsebinsko tega ne naslavlja na takšen način, kot je bilo danes v razpravi izpostavljeno. bi poudaril, da državni tožilec še vedno obdrži pravico do odločitve, ali bo vodil kazenski pregon, ob tem pa naj tudi poudarim, da so državni tožilci samostojni pri tej odločitvi. Danes je bila že izpostavljena lanska sodna praksa, pa bi jo tudi danes še rad, kot sem jo že na matičnem odboru, izpostavil in bi povzel, da iz nje izhaja, da zadostuje, da je grožnja objektivno zmožna ustvariti ustrahovanje ali vznemirjanje, prav tako pa iz te prakse izhaja, da mora biti grožnja objektivno zmožna da mora biti grožnja objektivno zmožna ustvariti ustrahovanje ali vznemirjenje, prav tako pa ob tem ni potrebno, da bi se oškodovanec zaradi te grožnje dejansko počutil ustrahovanega ali vznemirjenega. Prav tako je bilo danes nekaj govora o tem, da morajo biti grožnje resne. Pri tem bi poudaril, kot sem že povedal, državni tožilec samostojen, še vedno obdrži pravico glede kazenskega pregona, tudi inkriminacija kaznivega dejanja grožnje se ne spreminja in bo po vsej verjetnosti moral, če grožnje niso resne, takšno ovadbo tudi zavreči.

obstajali v bistvu dve kaznivi dejanji, ki sta naslavljali grožnje. Šlo je za ogrožanje varnosti in za kaznivo dejanje grdega ravnanja. Obe kaznivi dejanji sta se preganjali na predlog. Z novelo v letu 2011 se je delno uvedel pregon na zasebno tožbo, delno pa na predlog, nato se je pa z novelo v letu 2015 – gre za novelo Kazenskega zakonika 1C – v celoti uvedel pregon na predlog in to velja še danes. Bi pa izpostavil še to, kar je bilo danes govora glede statistike. Ta se ne vodi po okoliščini, ali je oškodovanec uradna oseba. Prav tako

tožilstev za leto 2020 izhaja, da je kaznivo dejanje grožnje na tretjem mestu med najbolj ovajanimi kaznivimi dejanji v obdobju od leta 2015 do leta 2020. Prav tako iz statistike kriminalitete, ki jo letno pripravlja Statistični urad Republike Slovenije, izhaja povečanje postopkov v zvezi s kaznivim dejanjem grožnje pred policijo, in to s tisoč 543 zadev v letu 2018 na tisoč 917 zadev v letu 2020. Enake so tudi obsodbe za kaznivo dejanje grožnje z 220 v letu 2018 narastle na število 312 v letu 2020. Pri tem je seveda treba upoštevati tudi, da gre za zbirne podatke o kaznivem dejanju grožnje, ki je lahko storjeno proti komurkoli, saj se ločene statistike, kot sem že poudaril, v zvezi z visokimi predstavniki države oziroma vsemi uradnimi osebami ne vodijo. Lahko pa predvidevamo znotraj zbirnih podatkov tudi sorazmeren dvig groženj poti visokim predstavnikom države. Iz poročila policije za leto 2020 izhaja tudi povečanje groženj zoper policiste, s 37 v letu 2018 na 60 v letu 2020. Seveda gre v tem primeru za sume storitve kaznivega dejanja, ki se v nadaljnjih postopkih ne izkažejo vedno za zadostne v zvezi z znaki kaznivega dejanja.

očita se jim sodne zaostanke. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da vemo, da v ozadju tiči ustvarjanje atmosfere strahu. Seveda bodo sodni organi to morali obdelovati in bodo seveda zavračali takšne nesmisle, kot je bila prijava, da je »Smrt janšizmu« grožnja. Ker ni, ker gre za ideologijo, ne človeka, ampak take stvari se bodo dalje poskušale preganjati. Kdo so arbitri, ki bodo o tem odločali? Ali ste pri tem opremili s kakšnimi dodatnimi akti ljudi, ki bodo odslej arbitri, z definicijo, kaj je grožnja? Ker če bo za nekoga grožnja »Smrt janšizmu«, potem vemo, kje smo, in to je ta absurd in te je to ustvarjanje atmosfere strahu in nelagodja. Ali bodo po novem organi pregona psihologi, ki bodo presodili, kdaj je kaj komu grožnja in kdaj ni? ni? Tisti, ki se počuti ogroženega, je tisti, ki o tem presoja, in lahko že danes poda prijavo in že danes se to sankcionira. Jaz sem prejela grožnjo s smrtjo s strani neke navdušenke nad stranko SDS in sem to prijavila in postopek teče. Ni pa rabil zato nihče drug namesto mene prijaviti, tudi dvomim, da bi v tej konstelaciji kdo od dirigiranih grožnjo meni prijavil, bi pa prijavil transparent »Smrt janšizmu«. O tem govorimo, spoštovane in spoštovani. To ni neki standard za neko demokratično družbo – da padamo tako nizko, da padamo tako nizko, da bodo organi pregona arbitrarno presojali, kaj sploh je grožnja in kaj ni. O tem govorimo, spoštovane in spoštovani, da se razumemo. In tega nam ni treba. Da ne omenjam, da se ustvarja v družbi vtis, da se politični razred dviga nad ljudi. Pa lepo vas prosim, kam smo to zašli? Kazenski zakonik že ureja te zadeve, in če se komurkoli grozi, se to preganja po dolžnosti, ko to prijaviš. Pika. In to zadošča. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Rudi Medved. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Če bi šlo samo za prenos direktiv Evropske unije v naš pravni red, v tem primeru Kazenski zakonik, verjemite, da v opoziciji ne bi predlagali zamika začetka uveljavitve teh spremembe niti ne bi imeli kakšnih bistvenih pripomb na ta prenos direktiv. Ampak jaz vas vprašam, katera direktiva, ki jo prenašamo v Kazenski zakonik, pa nalaga, da v naš pravni red uvedemo verbalni delikt. Katera je ta direktiva? Nikjer v Evropski uniji, znotraj Evropske unije česa takega ne poznajo. Mi zato, ker sodimo, da ta predlagani 17. člen po svoji vsebini ne pomeni nič drugega kot, po domače razloženo, verbalni delikt, predlagamo in vztrajamo, da se ta 17. člen iz predlaganega zakona črta. Glede na trenutne razmere v državi in potem ko si ko si je politika skorajda v celoti podredila policijo, je treba seveda temu slediti zdaj še z zakonodajo, da bo policija lahko po nalogu politike ukrepala. Vprašajmo se, proti komu bo ukrepala na podlagi tega 17. člena, če ga seveda ne bomo črtali. Proti komu bo ukrepala? Danes smo tudi zelo jasno slišali v stališču največje vladne stranke proti petkovim protestnikom. To je bilo popolnoma jasno povedano, torej proti petkovim protestnikom, proti bralcem ustave na Trgu republike, proti recitatorju, pesniku pred Državnim zborom. Proti tistim, ki si bodo drznili javno izreči kritiko oblasti. In popolnoma nič drugače si ni mogoče razlagati tega člena. Govorite o nasilju. Nasilje je izbruhnilo na nekih drugih protestih. Nasilje je tam izbruhnilo. Nenavadno je, nenavadno je, kako dolgo traja in kako težko je izslediti izgrednike, ki so povzročili to nezaslišano nasilje na ljubljanskih ulicah, da jih očitno še vedno niso našli. Za kaj gre policiji to tako počasi od rok? To nas tudi zanima. Ta vlada si bo do zadnjega diha prizadevala, da ta verbalni delikt spravi nekako v pravni red v Sloveniji. Do zadnjega diha. To je napovedal tudi že notranji minister Hojs, ko je ta poskus uvedbe verbalnega delikta propadel pri sprejemanju zakona o javnem redu in miru, ko je na pritisk javnosti in opozicije tisti člen vendarle letel iz zakona. Čeprav je tisto, kar je ostalo notri, notri, tudi eno sračje gnezdo. Jaz ne vem, kako zdaj recimo policisti po novem izmerijo vznemirjenje, ko se dva soseda spreta in vpijeta drug na drugega zaradi žive meje. Samo kot primer. Takrat je tukaj, v tem državnem zboru notranji minister tudi napovedal, da ni nič takega, če tega ne bo v Zakonu o javnem redu in miru, bomo pa to vnesli v Kazenski zakonik. To je napovedal in mene čudi, čudi me to, da jim na Ministrstvu za pravosodje kjer sem prepričan in vem, da so zbrani strokovnjaki, ki kaj vedo o pravnem redu – pravzaprav zakon oziroma člen napiše kar notranji minister in da je pravosodni minister pri tem tiho. Čeprav smo lahko slišali, seveda, da je stroka izredno skeptična do tega 17. člena, da je Vrhovno državno tožilstvo argumentirano zavrnilo možnost uveljavitve tega člena, da je Odvetniška zbornica proti, se vseeno minister Dikaučič ni oglasil. Se ni oglasil. Seveda, saj po eni strani razumem, on se drži tega, da ko neki postopki tečejo, on ne komentira. Torej ko postopek sprejemanja zakona v Državnem zboru, tudi ne komentira, tako kot ne komentira na primer neimenovanja evropskih javnih tožilcev. Čudi, res čudi, da si minister Hojs nekaj zamisli in na pravosodnem ministrstvu skočijo, ne da bi sploh razmišljali. In kako skočijo? To je pa najpomembneje v vsej tej zgodbi. Ker v osnovi tega 17. člena ni bilo v predlagani noveli, ga ni bilo, kolikor je bil usklajevan s stroko. Čeprav zdaj nekateri strokovnjaki zanikajo, da bi s tem karkoli imeli, pa so vseeno navedeni, da so imeli. Ampak tega ni bilo do tistega trenutka, ko so zaokrožila znamenita pisma z naboji, čez noč se je pa ta člen pojavil v noveli zakona. Zakaj? sprašujem, zakaj. To je popolnoma isto kot novela Zakona o javnem redu in miru, ko tega tako imenovanega verbalnega delikta prav tako ni bilo v osnovnem predlogu, potem se je zgodila pa Kredarica. Potem se je zgodila pa Kredarica in se je prav tako čez noč ta člen pojavil v zakonu. Kdo in zakaj in kdo ima kaj od tega, da se na ta način razburja javnost, razburja strokovno javnost, pravzaprav razburja tudi politično javnost? Na nek način lahko rečemo, da ko bo nekje ta verbalni delikt vendarle uzakonjen – in očitno kanite to storiti ravno v noveli Kazenskega zakonika – bomo lahko tako poljudno rekli, da ste končno

vsega tega namena kot kako sankcionirati ljudi, ki javno kritizirajo vlado? Težnja je, da se končno zapre ki bo proti tej vladi nekje nekaj javno izrekel ali pa bo bog ne daj držal v rokah še tisti transparent, na katerega ste v vladajoči stranki, predvsem v vladajoči stranki tako alergični. In to bo potem zgled, to bo potem zgled vsem ostalim: bolje, da ste tiho, bolje, da ste tiho, ker v Sloveniji velja verbalni delikt.

represiji, nabralo toliko, da bo prihodnja vlada, katerakoli že bo, te stvari zelo težko popravila. Zelo težko popravila. Poglejte si pri sprejemanju zakonodaje, v koliko primerih gre pri naših zahtevah in naših amandmajih preprosto za to, da se člen črta, ker ni potreben. V tem primeru ni potreben in tudi stroka vam je popolnoma jasno povedala, da ni potreben, pa pri tem še vedno vztrajate. Ko je kolega poslanec Ferjan v svoji razpravi dejal, da smo bili včasih v nekih drugih časih in da smo jim leta 1991 rekli ne hvala – včasih je bil tudi verbalni delikt, ki smo mu po osamosvojitvi in demokratizaciji te družbe rekli ne hvala. Predsednik Vlade Janez Janša je bil eden izmed velikih borcev proti verbalnemu deliktu, zato toliko bolj čudi, zdaj vlada, ki jo vodi ta isti Janez Janša, ob podpori koalicije tako vztrajno in na silo na silo ta verbalni delikt vnovič po 30 letih uveljaviti v Republiki Sloveniji. Kaj pomeni sprejetje tega člena? Pomeni spremembo, veliko spremembo v slovenski družbi. Pomeni ustrahovano družbo. Hvala lepa. Nisem čisto razumel. Metek ni verbalni delikt, pa ste govorili tudi o tem. Besedo ima Maša Kociper. Izvolite. Lep pozdrav, poslanke in poslanci! Že nekaj let – kot nekateri veste, delala sem v pravosodju – od blizu spremljam delo pravosodnega ministrstva in se tudi zavedam tega, da je na tem področju vedno kar nekaj direktiv in konvencij in drugih raznih protokolov in tako naprej, ki jih je treba implementirati v domačo zakonodajo. proces, nek delovni proces, ki teče kontinuirano skozi leta in leta, zakonodaja se dopolnjuje in vsake toliko to ministrstvo pride potem v Državni zbor s potrditvijo nekih zakonov. Tudi v tem zakonu, o katerem se pogovarjamo danes, je zagotovo, saj sem pogledala, nekaj dobrih rešitev, nekaj potrebnih rešitev, nekaj rešitev, ki so se, sem prepričana, na tem ministrstvu pripravljale kar nekaj časa. Ampak kaj ti to pomaga, če je potem – saj vem, kako to gre – nekdo na Vladi zadnji hip dvignil telefon pa povedal: v zakon boste dali še to pa to? pride tak podtaknjenec, v člen ali dva, ki sproži popoln revolt ne samo opozicije, običajno tudi strokovne in splošne javnosti. In potem je celoten, morda dobronameren zakon ogrožen in ni sprejet zaradi enega takega podtaknjenca. Ta zakon, kot je bilo danes že neštetokrat povedano, ni izjema. ni izjema. Najbolj bode v oči to, da koalicija, kljub temu da je enkrat že bila neuspešna, poskuša z istim manevrom bolj strogega sankcioniranja pri kaznivem dejanju grožnje. Naj povem, da kar se tiče mene osebno, to ni stališče moje stranke, ampak mene osebno, tudi če bi to kaznivo dejanje bilo pregonljivo po uradni dolžnosti, zame to ni ne vem kakšna tragedija. S tem bi lahko živela, to se mi ne zdi ne konec demokracije ne konec sveta, verbalni delikt, samo po sebi to dejstvo. In bi se mi zdela v dilemi, ali po uradni dolžnosti ali na zasebno tožbo, celo rešitev po uradni dolžnosti boljša. Povedala vam bom svojo izkušnjo izpred nekaj let, ko sem dobila na domači naslov v nabiralnik z mojim imenom grožnjo ne samo meni osebno, ampak tudi mojima otrokoma, s spolom otrok, se pravi, nekdo je vedel, in kje smo doma in kakšnega spola so otroci.

me je poslušal, zapisal in rekel, saj veste, gospa, na zasebno tožbo, tako da izvolite, poiščite si odvetnika in začnite to preganjati. Za kar se seveda nisem odločila, tudi nisem imela časa in tako naprej. Ampak tu ne gre za to dilemo. Tukaj gre za drugo dilemo, za dilemo, ali že sedanja ureditev, to je ureditev na predlog, zadostuje dilemam, o katerih sem zdaj govorila. V tem smislu zadostuje. Tako da je, kar se mene tiče, zame ključno to, da ti nekdo potem pomaga, nek strokovnjak, državni tožilec, in pelje ta postopek naprej, ne pa da ti to delaš s svojim odvetnikom, s svojimi stroški in tako naprej. Ta odgovor imamo v že obstoječi zakonodaji. Kar je zame pri tej spremembi zakona zato bolj zabavno, ni sam poskus spremembe, še poostritve pri tem členu. Zame je zanimivo in – kako bi rekla? – zabavno opazovati razvoj v Državnem zboru od trenutka, ko sem jaz prvič postala poslanka, tam nekje leta 2011. Takrat je bila dolga leta in še tudi vmes, ko je bila stranka SDS v opoziciji, za njih svoboda govora svetinja. Svetinja. Svoboda govora, to je pa nekaj absolutnega in vsak lahko vse reče, saj vendar velja svoboda govora. In oni to podpirajo, jo tudi uporabljajo, tudi zlorabljajo, zasebne diskreditacije in tako naprej, njihovi razni troli in kleti na socialnih medijih in tako naprej. Kadarkoli si je kdo karkoli drznil reči v smeri, treba je nekaj narediti glede sovražnega govora, glede pregona s strani tožilstva, se jim je hotelo zmešati ker svoboda govora, to pa ne. Po svobodi govora se razlikujejo stari komunisti od naprednih demokratov. Zdaj pa, pazi ti to, eno leto in pol na Vladi, popoln preobrat. Da je preobrat popoln in da je razumevanje tega člena čisto drugačno, kot bi celo čisto tehnično nekdo, kot sem jaz, to razumel, mi pove razprava gospoda Ferjana. Kaj je on vse razumel, da je grožnja pri tistem tvitu?! Od vsega tistega, kar je prebral, bi pogojno lahko bila grožnja ena stvar. Če se njemu vsaka zmerljivka in to, da je gnida, ali kaj vse je tam pisalo, in da je za bruhati in tako naprej, zdi grožnja, potem nekdo zelo narobe razume tudi ta člen, o katerem govorimo danes. Da ga narobe razumete in da ga razumete kot neko sankcioniranje, kaže ves kontekst vašega delovanja. Sama taka sprememba Kazenskega zakonika – ajde, strokovna debata, po uradni dolžnosti ali na pregon, ali je zdaj to potrebno, kaj je boljše in tako naprej. Pogledati bi bilo treba seveda tudi sodno prakso, Ustavno sodišče, Evropsko sodišče za človekove pravice in bi se lahko strokovno pogovarjali, kaj je pravi nivo pri takem kaznivem dejanju. Ampak če mi pogledamo cel kontekst, v katerem smo v tem trenutku v tej družbi, stvari postanejo res čisto drugačne. Če pogledamo to, da ste včeraj z eno potezo prvič v zgodovini te države razrešili več kot 100 načelnikov policijskih postaj in komandirjev – v šusu so vsi dobili sklepe, da so razrešeni svojih funkcij – kaj takega se v tej državi še ni zgodilo. Če k dejstvu, da se takole menjava policiste – seveda z grožnjo, da če bomo ugotovili, da nisi pravi in da nisi naš, ne boš ponovno imenovan, saj kaj pa drugega

MAŠA KOCIPER (PS SAB): Da v tej hiši SDS ni imenoval dveh vrhovnih sodnikov, ki ju je predlagal Sodni svet, enostavno ju niso imenovali, ker so v nekih postopkih nekoč narobe odločili, potem vidimo, da gre za zaokrožen sistem delovanja, ki vključuje celotno represivno področje in celotne represivne organe. Sodni del oblasti, kamor sodijo sodišča in Sodni svet in tako naprej, kjer se jim tudi zmanjšuje financiranje, tožilstvo, ki ima tudi neko svojo samostojnost in neodvisnost, da ne omenjam zlorabe NPU, da ne omenjam zlorabe prisile in nasilja na demonstracijah, da ne omenjam, kot sem prej rekla, tega, kar se dogaja s policisti, in zdaj na tem področju represije še sprememba Kazenskega zakonika v smislu zaostritve. Vsaka stvar posebej, naključje, morda nerodnost, nedomišljenost, vse skupaj jasna tendenca. Jasna tendenca k avtoritarni državi, k državi popolne kontrole, državi, ki zopet razume, da se državo vodi z močjo, tako kot je bilo to nekoč, ne pa s pravnimi sredstvi in pravnim okvirom in pravnim redom, kot je to v modernih demokratičnih državah. Kljub temu da moja razprava kljub nekim intervencijam podpredsednika nikoli ni šla mimo okvira spremembe, spremembe, ki sem jo umestila v nek kontekst dogajanja, bi za konec zaključila s konkretnim kaznivim dejanjem in šalo, ki sem jo enkrat že ponovila in pove, kaj vse je narobe s tako definicijo kaznivega dejanja. Ta šala je krožila po internetu in se je glasila takole. Na demonstracijah pred Državnim zborom eden od demonstrantov na glas kriči: »Primite Janeza, Janez je kriminalec!« In policist, odgovoren predstavnik policije, reče: »Veste kaj? Zdaj je pa dovolj, to je pa kaznivo dejanje.«

Hvala lepa. Res bi prosil vse, ki razpravljate in boste razpravljali, da se držite tematike amandmaja, člena, osnove oziroma baznega člena in tako naprej. Ni treba nobenih drugih stvari dodajati. Sicer pa se s tem členom širijo pooblastila, ne krčijo. In ne posega se v to, ampak se daje strokovne podlage za te stvari. Postopkovno Maša Kociper. Izvolite. V smislu tolmačenja poslovnika, za katerega radi poveste, kako dobro ga poznate, se zdajle že nekaj časa sprašujem, ali so ti vaši komentarji vmes vaše razprave, na katere imamo mi repliko, ali to vi kar nekaj sami sebi govorite. Ker to ni procesno vodenje.

Kolegica, imam pravico za intervencije. Nisem vam posegel v razpravo, sem pa povedal, da člen širi pristojnosti in se uvaja postopek po uradni dolžnosti, strokovni postopek in ne osebni in tako naprej.

Postopkovno Nataša Sukič. Kolega Koražija, če boste želeli, boste dobili besedo. NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Spoštovani predsedujoči, to je postala praksa samo pri vas, da ves čas upadate v besedo, ko razpravljamo poslanke in poslanci predvsem opozicije. To se vidi skorajda pri vsaki točki dnevnega reda na plenarnih sejah. Zato ste vi dolžni nam pojasniti, tako kot terja kolegica Maša Kociper, po katerem po katerem členu Poslovnika Državnega zbora si vi jemljete pravico na tak način posegati v naše razprave, da med samo razpravo prekinjate in polemizirate. polemizirate s poslankami in poslanci. Konkretno, pri prejšnji točki ste polemizirali s kolegico Violeto Tomić, sem videla na lastne oči, ko sem spremljala sejo,

Državnega zbora, ki to počne. Zato nam, prosim, pojasnite, po katerem členu poslovnika si dopuščate tako svobodo poseganja v naše razprave in prekinjanje naših razprav. To imamo pravico izvedeti mi in ima pravico izvedeti javnost. Hvala lepa. Kolegica Sukič, danes razpravljamo o tem, ali bo določilo, da se uvede postopek po uradni dolžnosti, ostalo v rešitvi, ki je zapisana, ali ne. Ne govorimo o delegiranih tožilcih, ne govorimo o razrešitvah vodij policijskih uprav, ne govorimo o tistem, kar stoji na Vladi, zato da se tožilci ne imenujejo, in tako naprej. Govorimo o konkretni zadevi. Konkretni zadevi. In predlagal sem in prej sem vam povedal, vsem, ki boste razpravljali predlagam, da govorite o tistem, kar določajo člen in vloženi amandma ali pa vložena amandmaja. Ni treba o drugem. Kadar bo razprava o kakšni drugi zadevi, bomo pa razpravljali in bomo vodili razpravo tudi o drugem in tam pač ne bomo posegali.

Še enkrat, spoštovani. Prvič. Zanima nas člen, ki vam dopušča svobodno interpretacijo tega, kaj pomeni razpravo v Državnem zboru. Kajti vsi vemo, da so v politiki stvari povezane, da ne moreš ti parcialno razpravljati o neki stvari, ne da bi bila ta stvar povezana s čim drugim. Stvari so torej v politiki močno prepletene, močno povezane in eni učinki imajo učinke na druge zakone in obratno. Mene Mene zanima člen, ki vam dopušča vašo lastno, svobodno presojo, da vi odločate, kaj je dopustno in kaj ne. Vi dejansko že krnite svobodno besedo poslankam in poslancem. Ne samo, da danes tukaj govorimo o bodočem

Prepletene in ni vseeno. Tudi to, o čemer razpravljamo danes, je zelo povezano z marsičim drugim in to vam dokazujemo v razpravah, vi pa nam tega ne dopuščate in nam jemljete besedo. Dejansko že krnite sploh svobodo govora v parlamentu, ne samo v Kazenskem zakoniku, kot zdaj to kanite narediti. Prosim za konkreten člen, ki vam dopušča svobodno interpretacijo vaših posegov. Hvala. Jaz sem vam pa povedal, drugi stavek drugega odstavka 75. člena. Tam natančno piše, da govornik ali govorec lahko govori samo o tistem, kar je na dnevnem redu

Spoštovani, preden je kolegica rekla za postopkovno – saj se v bistvu res sploh ne da več delati, ker se vse nekaj prepleta – sem jaz dvignila roko, zato da bi se prijavila k razpravi, ker bo verjetno tekel naslednji krog.

(PS SAB): V tej postopkovni debati z vami bi samo, ker se sklicujete na člen, ki vam dovoljuje ravnanje, spomnila na to, da se sklicujete na člen, ki določa, da mora govorec govoriti o temi, ne pa na člen, ki bi določal, da lahko vi po tem, ko poslanec konča svojo razpravo, z njim vsebinsko debatirate o njegovi razpravi. Tako sami sebe s tem zanikate. Drugič. Jaz sem ves čas razpravljala o temi, opisala sem kontekst, ki mi ne dovoljuje, da bi konkretno zakonsko rešitev podprla. Če tega konteksta ne bi bilo, bi morda o taki spremembi zakona celo bila pripravljena razmisliti. Tako ne dovolim, da imate zadnjo besedo in da javnost misli, da smo kršili postopek v razpravi. Nismo! Kršite ga vi, ko komentirate za poslancem Medvedom, za poslanko Sukič, za menoj in še za kom naše razprave in dajete neka mnenja in pojasnila, za katere vas nihče ni vprašal. Kolegica, če niste zadovoljni z mojim vodenjem in interpretacijo poslovnika imate možnost, da daste zadevo na Komisijo za poslovnik. Tukaj pa odloča predsedujoči. Levica): Spoštovani, postopkovno predlagam, da nam jasno in glasno citirate, kaj piše v tem členu, ki vam omogoča vaše početje. Prav prosim, da nam to citirate, da bo javnost slišala,

Ne piše pa, da tisti, ki govori, lahko sega v besedo predsedujočemu. Želi še kdo nadaljevati z razpravo? Bom sprožil postopek za prijavo. Izvolite, se prijaviti.

Izvolite, imate besedo. Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Moja razprava se bo nanašala predvsem na amandma k 17. členu. Na začetku bi rad pojasnil nekaj. Kaznivo dejanje, ki se preganja na predlog ali pa po uradni dolžnosti, so pravzaprav vsa kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, s tem da je predpostavka, ki označuje institut predloga za pregon, torej se nanaša na to, da mora oškodovanec podati izrecno ta predlog in ko ga poda, gre za uradno pregonljivo kaznivo dejanje. dejanje. Kar se tiče tega 17. člena, se strinjam s kolegi iz koalicije, ki so rekli, da se vsebinsko nič ne spreminja. To drži. Spreminja se pa to, da se umika predlog za pregon za ta kazniva dejanja za najvišje predstavnike države, poslance, Državnega sveta in tako naprej in za njih se prične po uradni dolžnosti. Kolega Kaloh me je nekaj dni nazaj prijazno spomnil ali pa opozoril na en judikat, ki govori o tem, da pravzaprav ni več potreben subjektivni občutek ogroženosti oziroma vznemirjenosti in dejansko ta judikat sem prebral in temu sledi. To lahko poudarim, vendar piše tudi naslednje: »Izvršitev kaznivega dejanja v temeljni obliki je zato po noveli KZ1B dokončana že, ko storilec v razmerju do oškodovanca izrazi resno grožnjo in se oškodovanec z njo seznani. Besedica »in« pomeni, da to ne gre za neko kumulativno, ampak da gre za obveznost. Torej, kaznivo dejanje je dokončano ne takrat, ko je bila grožnja izražena, ampak takrat, ko se oškodovanec z njo seznani. Na kakšen način to preiskovalci, potem dobijo to informacijo? Dobijo na tak način, da oškodovanca vpraša, ali ste seznanjeni. Jaz tukaj ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi ostalo to kot predlog za pregon. Če ostane kot predlog za pregon, se pravi, smo vsi enaki pred zakonom tako soseda, ki se skregata in si grozita zaradi neurejene meje, kot tudi, če se gre grožnjo izreči nekomu višjemu predstavniku. Seveda vrag ni videl mira in sem šel brat tudi tole novelo KZ-1B in obrazložitev k temu 135. členu. In poslušajte, kaj noter piše. Razpravljajo o tem, kakšna bi bila razlika med tem kaznivim dejanjem in prekrškom zoper javni red in mir. In piše takole – torej to piše zakonodajalec, to piše zakonodajalec oziroma predlagatelj, pa potem je to zakonodajalec sprejel kvalitativna razlika je v okoliščini, da se vsebina grožnje – pazite – in posledično občutek ogroženosti ... Ker zakaj bi se moral oškodovanec s tem seznaniti? Verjetno zato, da pojasni, da je ogrožen zaradi tega. Torej govori, razlika je v okoliščini, da se vsebina grožnje in posledično občutek ogroženosti pri kaznivem dejanju nanaša na neposredni napad zoper življenje ali telo in druge navedene najpomembnejše dobrine konkretnega oškodovanca, podan je namen storilca v smeri ustrahovanja ali vznemirjenja prav določene osebe. Jaz spoštujem ta judikat, ki ga je kolega Kaloh seveda izpostavil, in ne morem oporekati. Ja, ampak mi imamo vseeno tri veje oblasti. Imamo sodno, imamo zakonodajno in imamo izvršilno. In če zakonodajna nekako na nek način predpiše in pojasni tudi, kaj je peljalo k temu, da se ta zadeva spremeni, potem je situacija po moji oceni Dovolj jasna. In ne problematiziram drugega kot to, da uradna dolžnost pravzaprav tehnično ni izvedljiva, ker kaznivo dejanje ni dokončano, dokler se oškodovanec ne seznani z grožnjo. To pomeni, da v vseh teh zgodbah, ki so botrovale tem spremembam in se nanašajo na neke demonstracije, na transparente, ubij tega, ubij onega in tako naprej, ne more … Do dokončanja kaznivega dejanja pride šele takrat, ko se oškodovanec s tem seznani. In to je tudi smisel predloga za pregon. to je tudi smisel predloga za pregon. In zaradi tega menim, da bi bilo prav, da ostane tako, kot je. Poglejte primer. Kolega Ferjan je prej razlagal te stvari, o katerih so tudi kolegice razpravljale. Res je, ni lepo in ni prav in vsak se slabo počuti, ko bere te stvari.

že mnogo let tukaj. In takrat sem dal tudi izziv, da če smo sposobni en mesec vzdržati se sovražnega govora in pa nekih, bom rekel, klofut, takih in drugačnih. Pa nismo tri dni zdržali. Hočem reči to, da pri tem, kar je kolega Ferjan povedal, gre večinoma za razžalitev. Tudi ne gre za resno grožnjo, ker mora biti podana resna grožnja. In gre za razžalitev. In kaj se je zgodilo leta 2014? Leta 2014 ste iz Kazenskega zakonika črtali kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, in sicer ste napisali tisti, ki ste bili takrat seveda v Državnem zboru –, da se dejanja iz 158., 166. člena, ki so storjena proti državnemu organu in vojaškim osebam in tako naprej, preganjajo na predlog, razen za uradne osebe iz 1. točke 29. člena. A veste, kdo je pa v 1. točki? Smo pa mi poslanci, pa vsi ostali; tisti, ki ste jih zdaj noter nazaj prinesli. In sem šel gledat, kdo je glasoval in kako ste glasovali takrat. Vsi ste podprli, vsi ste podprli, tudi SDS, tudi NSi, tudi SMC. zdaj meni tukaj ni jasno. Zaradi trenutne situacije, kakršno imamo, ko je vse napeto zaradi korone in ne vem česa še vse, bomo zdaj ad hoc to spreminjali. Takrat ste noter napisali, da je to potrebno zaradi tega, ker pač moramo politiki malo več prenesti. Jaz se se ne strinjam in sem prvi, ki obsojam to, da poslanec in kdorkoli, ne samo poslanec, kdorkoli, ne sme dobiti: prišli bomo pote, ti si …, obkladanje z raznimi žaljivkami. Ampak spoštovani, veliko smo sami si pripomogli k temu! Veste, če mi en drugega s tem obkladamo, potem bojo rekli tudi ljudje, če lahko oni, lahko tudi mi. Ne gre po sistemu, da kar je dovoljeno bogu, ni dovoljeno volu. To ne gre po tem sistemu. Ljudje imajo v nas ogledalo in nas gledajo. In jaz ne razumem. Dobro, razumem te starejše, ki ste nekako že v tem fazonu nekaj časa, če lahko rečem temu tako, ampak neke mlade, ki ste polni, bom rekel, že strupa, strupa in nekega sovraštva, ki ga izražate preko besed, ampak že z neverbalno komunikacijo. In tudi to šteje, spoštovani kolegi. In če ne bomo mi tukaj sami začeli s to zadevo na ta način, da bomo se vzdrževali ali pa zadrževali teh izpadov, pa ne govorim sedaj samo desni strani, govorim tudi, če želite, v moji stranki, v levi opciji in tako naprej. Vsepovsod. Jaz se poskušam tega držati in se bom tudi ves čas. Še enkrat, predlog za pregon je dovolj močan institut tudi za državne organe, tudi za funkcionarje, da situacijo obvladujemo lahko. Seveda pa mora biti podana resna grožnja. Hvala lepa.

temo današnje razprave oziroma točke dnevnega reda. Res pa je, da pač moram povedati tudi to, da je včasih v tem državnem zboru res prav težko delati, ker pač eni kar naprej ovirajo delo z nekimi postopkovnimi predlogi, ki to sploh niso. Upam, da bo res vsak predsedujoči vodil sejo tako, da bo imel enake vatle in bo te ljudi tudi primerno ustavljal. Kajti drugače lahko poslušamo cel dan samo eno osebo, ki prihaja z nasprotne strani, praktično cel dan njene postopkovne predloge.

kakovostno razpravo, in mislim, da je v bistvu to problem, ker je zadel tisto bistveno in potem seveda nastane problem. Najbolj se mi zdi, bom rekla, bom rekla, neko presenečenje s strani SD, ko so govorili, da pač nekaj je sovražni govor, nekaj ni sovražni govor, nekaj bi lahko bil sovražni govor, nekaj lahko nekdo samo reče, pa to ni sovražni govor. Mislim, da ne vi, ne jaz, ne noben v tem prostoru ne more zagarantirati, kaj v bistvu hoče tista oseba, ki se izraža sovražno.

Ni čisto tako in jaz sem pač tista zagovornica, da je treba pač vsako grožnjo seveda zelo zelo natančno preveriti in seveda tudi sankcionirati. Kajti, od verbalnega nasilja je samo še korak do fizičnega; in to smo spoznali. Če ne drugje smo spoznali na teh protestih, ki so se še pred imenovanjem te vlade protesti glede te vlade. Na teh protestih je v nekem danem trenutku vse skupaj prešlo meje. Spomnite se Zlatka, spomnite se njegovih pajdašev, ali kakorkoli lahko rečem, s kriminalno zgodovino, in ti so jasno in glasno hoteli obračunati po naših ulicah in ljudi, Slovence naganjati iz tako imenovanih njihovih mest. To se je dogajalo in to smo slišali vsi. Sedaj pa, kar se tiče samega amandmaja. To, To, da ste nekako z amandmaji začeli prestavljati uveljavitev tega zakona, je nekoliko nenavadno. Sicer je kolegica Maša Kociper rekla, da se njej zdi to sprejemanje ali spreminjanje zakona prav zabavno. Meni se ne zdi ta tema prav nič nič zabavna, zame je ta tema zelo resna in imamo v državi problem. In če pač nekdo to temo jemlje res tako lahkotno, da pripravi amandma in reče, da je potrebna uveljavitev čez eno leto, nekatere pa čez štiri mesece, kaže na to, da se temu predlogu posmehuje. Zapis v amandmaju, da je potrebno zakon, neke zadeve, zadeve, v bistvu uveljaviti šele čez eno leto in v obrazložitvi piše, da je to zato, da se bo lahko sistem prilagodil, potem veste, da se delate norca. Zapomnimo si, to vi radi predvsem poudarjate, da je vojna za Slovenijo trajala 10 dni. Si predstavljate? Tukaj pa govorimo o tem, da neko uveljavitev zakona bi bilo potrebno vpeljati šele čez leto dni, ker se mora sistem prilagoditi. To so smešne pa neresne stvari. Za nekatere druge govorite, da čez štiri mesece, da se uveljavijo po sprejetju zakona. Se pravi, zakon se sprejme danes, uveljavitev čez štiri mesece. To je pa že kolega Ferjan zelo dobro povedal, da je je zadeva zelo zanimiva, ker sovpada z volitvami. Torej, štiri mesece dajmo še, kajne, pa še kakšno stopnjo gor, pri teh grožnjah, potem pa, itak bo tako, kot bo. pustimo zdaj to, to so vaši amandmaji, imate vso pravico in možnost, da jih vlagate. Ampak bi se pa tukaj zadržala pri tem, ko govorite, vi, vi. Sedaj pač hočete uničite vsako vsako komunikacijo, vsako kritiko hočete uničiti; se pravi, kritik ne sme biti. Ljudje morajo to spoštovati, ampak poglejte,

pač vašega podmladka, vi se nikoli niste od tema, pač, distancirali. Pa kakorkoli. Se pravi, če se nekdo ne distancira od lastnega podmladka, menim, da ga pri tem podpira. Ampak, to je bil pa vaš predlog. Tam bi šlo lahko že navadno kritiko, pa bi posegla neka spletna policija. Tukaj pa govorimo o začetku postopka, pregona po uradni dolžnosti, ki itak bo moral biti izkazan, ampak po vaši spletni policiji pa zadeva ne bi bila takšna, In še več, samo da vemo, kje smo. V času vaše vlade, je gospod, ki se je obrnil tudi name, nekaj zapisal glede vaše predsednice. Nič kaj takega. vi bi danes rekli, to še žaljivka ni, ampak zanimivo, policija je bila na vratih. Gospod je bil obravnavan. Zelo hitro ene stvari v državi stečejo, če se mogoče omeni kakšno ime, ki pride iz vaših vrst. Ampak glejte, če bodo veljala pravila za vse in enaki vatli, bom jaz prva, ki bom to podpirala, ampak naj veljajo. Kar naprej poslušam to mantro, da se je vse nekako začelo z nekimi tviti, nekimi žaljivimi zapisi in da se je to stopnjevalo. Kolegice in kolegi, kje ste bili leta 2014? Nekateri v politiki, nekateri ste opravljali neka druga dela, različna … Ampak naj vas spomnim, takrat je bivši predsednik države na ulici obračunal z novinarko. Takrat je bila ta novinarka zaposlena na Kanalu A in Milan Kučan je z njo presenetljivo žaljivo, seksistično obračunal z izjavo, novinarka ga je nekaj vprašala in Kučan ji je odgovoril: »A niste še poročeni?« Na njeno vsebinsko vprašanje je odgovor, a niste še poročeni! in novinarka je odgovorila, da ne. In on je dejal: »Potem se ukvarjajte s tem.« Ali ste kdajkoli slišali, da bi kdo kaj govoril o tem, da se Milan Kučan ni primerno obnašal, odzval na njeno vprašanje. Nikoli! Je pa nekaj drugega presenetljivo, jaz sicer ne vem. Glejte, to govorim povsem laično in ne vem, ampak te novinarke nisem več videla. vem, ali je zapustila delovno mesto ali se je sama naveličala, glejte, to prepuščam drugim, ona verjetno ve, ampak jaz je nisem videla. Na primer, to je bila ena taka zanimiva zadeva, ki govori o tem, kako se potem neke stvari stopnjujejo ali pa so primerne, ko gre za eno politično opcijo, in povsem neprimerne, ko gre za drugo politično opcijo. Se pravi, tukaj, da bi pač neke stvari uveljavljali, to je zgolj nek manever, s katerim poskušate doseči, da se sovražni govor ne bi preganjal po uradni dolžnosti. Mislim, da je prav, da se in da to velja za vse, za vse. Se pravi, da ne gre za to, da … Vi dobro veste, kako je, da nek posameznik ne reagira mogoče tako ali pa si misli, pa saj ni tako grozno, nekateri kar jejo in jejo neke žalitve. Ampak veste, te se kopičijo. Jaz ne bom ocenjevala, katera žalitev je hujša, katera je manj huda, katera grožnja je hujša, katera je manj huda ali pa, katera je resna in katera ni resna. Tega jaz ne morem preceniti. To naj tisti, ki so za to poklicani. Upam pa, to sem hotela s to razpravo povedati, da bomo pri tem korektni in da bo veljalo za vse enako. Če bom izjavila jaz ali kolegica Meira, da bova obedve v bistvu na nek način bili deležni enake obravnave. Ampak to se ne dogaja. To se ne dogaja. Upam, da bo ta novela vendarle sprejeta, da bo pač ta zadeva obveljala tako, kot je predlagano z zakonom. Ampak veste, menim pa, da vendarle razmislimo, ker danes se lahko poliva gnoj po eni politični opciji. Ne govorim tega samo vam, poslušajte razprave, ki so bile. Govori se še kar naprej, da je janšizem ideologija in tako naprej. Veste, to ne, da je smešno, to je žalostno. Veste, ne morem rešiti danes, potem reče kolegica Maša Kociper, »se vam hoče kar zmešati, če kdo kaj o vam reče«. to, že tukaj notri imamo pač nivo govora tak, da ni za nikamor. Meni se nič ne meša. Vem pa, da je velik problem, to pa sem govorila s stroko, ko se neke stvari v državi tolerirajo, sem pa o tem govorila z določenimi predstavniki stroke s tega področja in pravijo, da smo zelo na tankem ledu vsi skupaj. In v tej Sloveniji so se v preteklosti že zgodile hude stvari. Dobro vemo, da je eden od predsedniških kandidatov bil umorjen. Že takrat bi morali biti alarmi tako naštimani, bi jaz rekla, da se to vse uredi, ampak tako pač je. Zdaj smo tukaj, kjer smo. Skratka, dajte razmisliti vsi skupaj. Mislim, da gre to za dobro vseh nas in da pač ljudje vedo, da nekje so meje. Da nekje so meje in prav je, da če jih ne znajo postaviti sami, jih mora pač postaviti zakonodajalec. Nekdo jih mora postaviti. To pa, kar se pa tiče, da se pa zdaj osredotočamo na nek delokrog policistov, na neke obveznosti policistov, kdo je prvi in tako naprej, bom pa zaključila samo z enim: naj dvigne ali pa vrže kamen tisti, ki nima madeža. Ampak veste, kako je s to zadevo. Tako da razmislite o tem amandmaju, o amandmaju, ki ste ga vložili, da vendarle vidite, da ni dober, da je nekako

Spoštovani podpredsednik, jaz bi samo apeliral na vas in seveda tudi na vse razpravljavce, da se fokusiramo na temo samo. Za kaj gre? gre? Verjamem, da lahko razlagamo v kontekstu sovražni govor, ampak če se pogovarjamo o amandmaju k 17. členi, ki govori o kaznivem dejanju grožnje, moram povedati, da sovražni govor v bistvu zajema kazniva dejanja javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki pa ni predmet tega. In ne moremo mešati, ker tudi ljudje ne bodo razumeli, da grožnja je eno, torej en delikt, sovražni govor je pa drug delikt in kazniva dejanja zoper čast in dobro ime so tretji delikt. Kaj hočem povedati in kakšen je moj postopkovni predlog? da se fokusirajmo, torej če razpravljamo o grožnji, se fokusirajmo na grožnjo ne na sovražni govor, ker to je popolnoma nekaj drugega, pravnoformalno gledam. Razumem kontekst, v katerem je kolegica razpravljala, ampak vendar, to bega tiste, ki ne poznajo, in seveda tudi ljudi. Sovražni govor je en del,

besedilo osnovnega člena, popravljenega člena in amandmaja in ne vem, upam, da tisti, ki pokrivate področje, pač razumete, kako naj bi razprava tekla. Nataša Sukič, postopkovno. Izvolite. Spoštovani, potem vas pa res prosim, da nimate dvojnih vatlov in da to dosledno to vašo interpretacijo, kaj je predmet debate in kaj ni, udejanjate tako pri opozicijskih kot koalicijskih poslancih. Pravkar je kolegica tudi malo zaplavala izven okvirov, pa je niste prav nič prekinjali. Zato prosim, da to dosledno izvajate nad vsemi ali pa nad nobenim.

Tako da to počnem skladno s poslovnikom. Mislim, da je šlo korektno v tem delu.

ŽIBERT (PS SDS): Saj pravim, odgovarjam pač, da je moj postopkovni predlog, da podajajo ljudje postopkovno, ko gre za postopkovno. Jaz nisem šla izven razprave. Sicer bi bilo prav, da dobim tudi opomin, ampak nisem šla, ker sem govorila o amandmajih. Kolegica in ostali, prosim, da se kakšnih takih navodil predsedujočemu ne poslužujete, koga naj opomnim pa koga ne. To bom storil sam po svoji lastni presoji. Jaz nisem vezan na tovrstna navodila, tudi drugi predsedujoči ne, kakorkoli, kdor od nas sejo vodo. Predlagam, da se takih trikov, ki niso postopkovne narave, ne poslužujete. Želi še kdo razpravo o tem členu?

besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.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

bi moral dati besedo predstavniku Državnega sveta. Je tam? Aha, izvolite. Gospod Kovšca, imate besedo. Prosim, če pridete za govornico.

Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci! Novela Zakon o lekarniški dejavnosti ZLD-1C predvideva dopolnitev 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, s katero se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki določajo, da lahko pod določenimi pogoji javni lekarniški zavod ali samoupravna lokalna skupnost ustanovita organizacijo, katere temeljna dejavnost je dobava zdravil. Veljavni 26. člen Zakon o lekarniški dejavnosti-1 prepoveduje tako imenovane vertikalne lastniške oziroma kapitalske povezave v obe smeri. Tako izvajalci lekarniške dejavnosti ne smejo ustanavljati, voditi ali nadzirati pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost ali prometa na debelo z zdravili. Prav tako pa pravne osebe, ki opravljajo dejavnost prometa z zdravili na debelo, ne smejo imeti v lasti deležev v kapitalu ali drugih naložb v pravnih osebah, ki opravljajo lekarniško dejavnost. Na podlagi sprejete dopolnitve bi tako še vedno ostale prepoved ustanavljanja pravnih oseb, ki opravljajo lekarniško dejavnost s strani pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje ali prometa na debelo z zdravili, prav tako pa organizacije, katerih temeljna dejavnost je dobava zdravil, še vedno ne bi smele ustanavljati zasebnih lekarn. Takšno organizacijo bi lahko ustanovil le javni lekarniški zavod ali samoupravna lokalna skupnost, prav to pa vzpostavlja neenakopravnost deležnikov na trgu, s tem pa tudi kršil ustavno določeno svobodno gospodarsko pobudo. Taka ureditev pa v neenak položaj postavlja tudi lokalne skupnosti, saj manjše lokalne skupnosti ne bodo v stanju zagotovi virov za ustanovitev in delovanje svoje lastne organizacije za preskrbo z zdravili. Prav zaradi tega so predlagani rešitvi nasprotovali Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje zasebnih lekarn, Trgovinska zbornica Slovenije, Sekcija veletrgovcev z zdravili, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ter Združenje delodajalcev Slovenije. V okviru obravnave Zakona o lekarniški dejavnosti-1C na 16. redni seji Odbora Državnega zbora za zdravstvo so rešitvi nasprotovali tudi pristojna Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, Vlada Republike Slovenije, Javna agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Lekarniška zbornica Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije in še bi lahko našteval. Enostranski možnosti vzpostavitve kapitalske lastniške povezave je z vidika varstva konkurence nasprotovala tudi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, kar izhaja iz njenega stališča, ki je objavljeno na spletni strani Državnega zbora. V okviru druge obravnave Zakona o lekarniški dejavnosti-1C je k dopolnjenemu predlogu zakona podal svoje mnenje tudi Državni svet. Kot izhaja iz mnenja, Državni svet dopolnjenega predloga zakona ni podprl, saj je v predlogu prepoznal poskus prevlade interesov kapitala nad interesom zaščite zdravja prebivalstva ter grožnjo delovanju celotne javne lekarniške mreže. To piše na osmi strani dokumenta. Uveljavitev sprejete rešitve bi povzročila nižanje standardov oskrbe, ki jih med drugim določata določata tako Zakon o zdravilih kot tudi Direktiva 2001/83 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini, Uradni list št. 311 z dne 28. 11. 2001, stran 67. Zadnjič je bila spremenjena direktiva 2012/26 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o spremembi Direktive 2001/83, kar zadeva farmakovigilanco. Predlagane rešitve niso skladne tudi z določili Zakona o zdravilih-2, ki med drugim določa obveznosti izvajanja storitve v javnem interesu, obveznosti oskrbe z vsemi zdravili, obveznosti oskrbe vseh poslovnih subjektov, kot to določa Zakon o zdravilih-2. Zakon o zdravilih-2, ki je usklajen z direktivo, namreč v 107. členu določa, da mora pravna oseba, ki izvaja dejavnost dobave zdravil, pridobiti dovoljenje regulatornega organa za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo. Organizacija, katere temeljna dejavnost je dobava zdravil, ki bi bila ustanovljena po novem tretjem ali četrtem odstavku 26. člena ZLD-1, ne bi bila sposobna in dolžna izvajanja storitev v javnem interesu, kot je to določeno v 108. členu Zakona o zdravilih.

Gospod Kovšca, izvolite. Vodim sejo jaz, ne Lidija Divjak Mirnik. Nadaljevanje ALOJZ KOVŠCA: Spoštovani predsedujoči, ob zadnjem nastopu v Državnem zboru mi je bilo sugerirano, da zaradi ekonomičnosti izrabe razpoložljivega časa ne predstavim mnenja Državnega sveta, jaz pa poslovniško ne morem tukaj govoriti nič drugega kot tisto, kar je uradno sprejeto mnenje Državnega sveta. Glede na kratek razpoložljivi čas bom spoštoval vaš poslovnik, ne bom vam kradel časa. Žal pa takšne materije, kot je odločitev o vetu Državnega sveta, predstaviti v petih minutah mnenje Državnega sveta, ni možno. Meni je zelo žal. Mislim, da javnost ima pravico vedeti, da Državni svet tukaj lahko nastopa samo pet minut in potem nima več možnosti obrazlagati svojih stališč, odgovarjati na vprašanja. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK Zdaj samo, da vas seznanim, da je tudi vaše mnenje pisno razdeljeno, tako da je tudi vsem poslancem dostopno.

Kolegica Lidija Divjak Mirnik, sejo Državnega zbora vodi predsedujoči. To sem vam že prej povedal. Mislim pa, da je precej nespodobno, da se poslanka na plenarni seji Državnega zbora tako nespodobno obregne ob predsednika Državnega sveta, ki je konstitutivni del in ima tudi pravic povedati. Je nekoliko daljše bilo, zaprosil je, predsedujoči pa odloča o tem, ali bo dal ali ne bo dal in nismo kršili tukaj pravzaprav nobene zadeve. Nadaljujemo. Zahtevo je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo. Za predstavitev mnenja odbora dajem besedo predsednici Anji Bah Žibert. Izvolite. lepa za besedo. No, jaz bom kratka. Zakon o lekarniški dejavnosti smo na Odboru za zdravje na svoji 64. nujni seji 5. 11. obravnavali, kajti prišla je zahteva Državnega sveta za ponovno odločanje v Državnem zboru. Dejstvo je, da glede Zakona o lekarniški dejavnosti oziroma o spremembah imamo pro in kontra; na eni strani imamo poslance, ki ta zakon podpirajo, na drugi strani so poslanci, ki temu zakonu nasprotujejo. Svoje mnenje k zakonu oziroma ponovni obravnavi je podala tudi Zakonodajno-pravna služba. Svoje mnenje je podalo tudi Ministrstvo za zdravje. Po razpravi pa smo tudi glasovali in sprejeli naslednji sklep, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti v bistvu ni ustrezen oziroma za njegovo ustreznost ni glasovalo dovolj poslank in poslancev. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predlagatelju zakona mag. Dušanu Verbiču.

Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, lep pozdrav! Predvidevam, predsedujoči, da bom mogoče tudi jaz imel mogoče malce več, v kolikor se bo izteklo. Zakaj je bil vložen veto Državnega sveta na spremembo Zakona o lekarniški dejavnosti, ki ima samo en, in to je 6. člen? Legitimna odločitev Državnega sveta, vendar je potrebno ponovno izpostaviti, da ta 6. člena v celoti prenaša Evropsko direktivo številka 24, poznana pod »in house« za javna naročila, katerih namen je izključno preprečitev plenjenje javnega sektorja s strani zasebnega sektorja. Veto Državnega sveta je v celoti razgalil slovensko politiko, farmacevtsko stroko in z njo povezano mreženje, ki obstaja in deluje na področju lekarniške dejavnosti. Lekarniška dejavnost in z njo povezana dobava zdravil je izredno dobičkonosen posel, ki pa se izkazuje, da del politike in z njo mrežne povezave aktivno delujejo v zadnjem letu, še posebno zadnji mesec, da se dobro delujoči javni lekarniški zavodi sistematično osiromašijo v njihovem delovanju. Pri tem pa se sklicuje na tako imenovano strokovno javnost, in to je rešitev v privatizaciji celotne lekarniške dejavnosti v Republiki Sloveniji. Kdo predstavlja tako imenovano strokovno javnost, pa v nadaljevanju. Namera po privatizaciji se v prvi vrsti izkazuje s strani državne sekretarke Ministrstvo za zdravje s svojimi sodelavci, ki vseskozi nasprotuje Evropski direktivi številka 24, in daje vzorčno primerjavo ureditve posameznih dežel znotraj držav EU, in sicer da edino farmacevti morajo biti lastniki lekarn ali dobaviteljev zdravil. Tovrstna utemeljitev sledi Lekarniški zbornici Slovenije in lobistični strokovni javnosti. Izjave državne sekretarke na matičnem odboru za zdravje je bila naslednja: »Glede vertikalnih povezav, gre za čisti goli kapitalski interes dveh velikih mestnih občin.« Popolno zavajanje in nepoznavanje 38. člena veljavnega Zakona o lekarniški dejavnosti. Nadalje njena izjava: »Večinski ali izključni lastniki lekarn morajo biti farmacevtski strokovni delavci.« Glede Farmadenta in Grosista pa njena trditev, da sta to dve družbi, ki naj delujeta, vendar se mora lastniško spremeniti. Skratka, prepričevanje Lekarniške zbornice, da vsa strokovna javnost nasprotuje noveli zakona, ima dva obraza. In kdo je prepoznan pod strokovno javnostjo? Posamezniki iz vrst Fakultete za farmacijo, farmacevtov, predvsem koncesionarjev, člani interesnih in stanovskih zbornic, državni svetnik Državnega sveta Republike Slovenije in osebe, ki so kakorkoli povezane ali navezane ali odvisne od donacij ali drugih ugodnosti družbe Kemofarmacija in Salus. Neverjetno, kako se zaupa Kemofarmaciji in Salusu s strani strokovne javnosti, čeprav je Agencija za varstvo konkurence že leta 2013 ugotovila, da sta ti dve družbi zlorabljali svoj položaj na trgu dobave zdravil v letih 2007 do 2013 glede določanja cen zdravil, delitve trga in oddaje prikrojenih ponudb v postopku javnega naročanja. Zato vsaj za navedeno obdobje lahko govorimo, da sta se okoristila z javnofinančnimi sredstvi, namenjenimi za zdravila. Tako imenovana strokovna javnost pa vse nas prepričuje, da naj oba v vlogi monopolista dobave zdravil v Republiki Sloveniji nadaljujeta zgolj v lastnem in ne v javnem interesu. Nasprotniki 6. člena vseskozi prepričujejo, da smo predlagatelji, Poslanska skupina SMC, pripravili lobistični zakon. Pravi lobisti pa so sami, razprave/ da se v Sloveniji ohranita zgolj dva dobavitelja; eden v tuji lasti, drugi s skritimi lastniki. Za konec stavek iz utemeljitve Državnega sveta, zakaj je bil izglasovan veto. »Državni svet dopolnjenega predloga zakona ni podprl, saj je v predlogu prepoznal poskus prevlade interesov kapitala nad interesom zaščite zdravja prebivalstva ter grožnje delovanja celotne javne lekarniške mreže.« Konec navedbe. Navedena obrazložitev dokazuje samo naslednje: popolno nepoznavanje Državnega sveta glede vsebine 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, ki vsebuje zgolj določbo, s katero se prepreči plenjene javnega sektorja s strani oseb zasebnega prava. Vse aktivnosti nasprotnikov predlaganega 6. člena nas predlagatelje te spremembe, Poslanske skupine SMC, še bolj utrjuje v prepričanju, da morata na slovenskem trgu dobave zdravil tudi po 31. 12. 2021 še naprej delovati mariborski Farmadent in ljubljanski Grosist. Spoštovani predsedujoči, hvala za razumevanje. Hvala lepa tudi vam. Besedo imajo predstavniki poslanskih skupin za predstavitev stališč. Jožef Lenart bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Pozdrav vsem prisotnim! Danes na zahtevo Državnega sveta Republike Slovenije ponovno odločamo o Zakonu o lekarniški dejavnosti-1C. Državni svet Republike Slovenije je na 27. izredni seji 27. 10. 2021 ob obravnavi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti ZLD-1C, ki ga je Državni zbor sprejel na 26. redni seji 20. 10. 2021 na podlagi 3. alineje prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije sprejel zahtevo, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o spremembi in dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti ZLD-1C. Veljavni Zakon o lekarniški dejavnosti iz leta 2017 je na prvo mesto postavil kakovostno, varno in učinkovito zagotavljanje preskrbe prebivalstva z zdravili in s tem javni interes varovanja zdravja. Razlogi za prepoved vertikalnih povezav v obeh smereh, proizvajalec–veledrogerist–lekarna, in namen določb 26. člena ZLD-1, s katero zakonodajalec absolutno prepoveduje vertikalne povezave, so v strokovni neodvisnosti farmacevtov, katerih temeljno vodilo je skrb za zdravje posameznika ter varovanje javnega zdravja, da se minimalizira ekonomski vpliv na strokovne odločitve farmacevtov ter da izvajalci lekarniške dejavnosti delujejo v skladnosti s strokovnimi in etičnimi normami. V Slovenski demokratski stranki smo mnenja, da je ZLD potrebno zagotavljati strokovnost lekarniške dejavnosti in v njej zaposlenih farmacevtov, magistrov farmacije, dostopnost do zdravil ter slediti potrebam državljanov po kvalitetnih lekarniških storitvah. Izhajamo iz izsledkov in izkušenj ter dobre prakse in stanja na terenu. Zaradi tega je potrebno regulirati lekarniško dejavnost, k temu pa sodijo tudi splošne omejitve za izvajalce lekarniške dejavnosti, ki so določene v veljavnem 26. členu zakona ZLD-1, ki sicer ureja in prepoveduje vertikalne povezave. Prav ta člen pa je predlagatelj z novelo, ki je bila potrjena v Državnem zboru dne 20. 10. 2021, spremenil ter s spremembo omogoča vertikalne povezave, kar pa lahko prinese negativne posledice za preskrbo z zdravili v Republiki Sloveniji. Nasprotovanje noveli je izrekla vsa strokovna javnost, to so, Fakulteta za farmacijo, Lekarniška zbornica Slovenije, Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, Slovensko farmacevtsko društvo, Razširjeni strokovni kolegij za lekarniško farmacijo, Združenje zdravniških organizacij, vključno z Zdravniško zbornico Slovenije. Nosilec lekarniške dejavnosti kakor tudi izvajalec dejavnosti morata biti popolnoma neodvisna pri opravljanju svojega dela, ker se le tako lahko zagotovi strokovnost, svetovanje in varovanje zdravja posameznika in celotne družbe. Veto Državnega sveta Republike Slovenije ter ponovno odločanje o zakonu je upravičeno. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo glasovali proti noveli. Hvala lepa.